Dobro jutro kolegice i kolege. Nastavljamo dalje s radom. Jutros ćemo sukladno čl. 226. st. 2. Poslovnika HS predložiti dopunu dnevnog reda 7. sjednice sa 10 novih točaka. Prijedlog dopune dnevnog reda dostavljen vam je elektroničkim putem. Kako sukladno čl. 225. st. 4. Poslovnika pisanih prigovora na točke prijedloga dnevnog reda nije bilo, utvrđujem da su sve predložene točke uvrštene u dnevni red 7. sjednice. Jutros nastavljamo sa: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 127.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za obitelj i mlade. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovana državna tajnica Marija Pletikosa, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Sustav volontiranja u RH definiran je Zakonom o volonterstvu iz 2007.g. kojim se uređuju osnovni pojmovi vezani za volontiranje, temeljna načela volontiranja, uvjeti volontiranja, prava i dužnosti volontera, te organizatora volontiranja, kao i druga pitanja od značenja za volonterstvo. Izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu iz 2013.g. značajnije su se izmijenile odredbe u odnosu na dugotrajno i kratkotrajno volontiranje,

kao i načela inkluzivnog volontiranja. Cilj izmjena i dopuna zakona je njegovo usklađivanje s trenutnim stanjem na području volonterstva, te uklanjanje postojećih prepreka i nejasnoća vezanih uz primjenu trenutno važećeg zakona, olakšat će se primjena zakona organizatorima volontiranja, cjelokupni normativni okvir uskladit će se s postojećim trendovima u volontiranju, nadalje, olakšat će se rad i unaprijediti efikasnost budućih saziva Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva. Najvažnije izmjene i dopune Zakona o volonterstvu odnose se na usklađivanje zakona s pozitivnim propisima RH, definiranje 4-godišnjeg trajanja mandata za Nacionalni odbor za razvoj volonterstva i mogućnost imenovanja zamjena članova, lakše organiziranje sjednica odbora, uključivanje u Nacionalni odbor predstavnika tijela državne uprave nadležnog za mlade, civilnu zaštitu, turizam i sport, te Nacionalne agencije nadležne za provođenje programa EU koji se odnose na volonterstvo. Definiranje pojma volontiranja s poslovnog subjekta, definiranje pojma koordinatora volontera zaduženog za učinkovito upravljanje programom volontiranje, definiranje pojma programa volonterskog centra i načina njihovog financiranja. Zatim jasna distinkcija između pojmova „volontiranje“ i „pripravnički staž“, redefiniranje pojma dugotrajnog volontiranja, omogućavanje dugotrajnog volontiranja maloljetnih volontera, uređenje pojma odgoja za volontiranje, te dodatna zaštita djece uključene u volontiranje, a posebno na relaciji organizator volontiranja – korisnik volontiranja. Izmjena odredbi o sadržaju potvrde o volontiranju i mogućnosti izdavanja elektroničkim putem, uređenje načela zabrane iskorištavanja volontera u slučaju nastupa izvanrednih i nepredvidivih situacija dopušteno je volontiranje kojim se u cijelosti zamjenjuje rad koji obavljaju radnici zaposleni u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, kao i volontiranje u trajanju duljem od 38 sati tjedno u razdoblju duljem od 3 mjeseca. Zaključkom HS donesenim na 7. sjednici održanoj 23. travnja 2021.g. prihvaćen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, te su primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi upućeni predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu. Stoga je u odnosu na tekst prijedloga zakona u tekstu Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu izmijenjena odredba kojom se propisuje sastav Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva na temelju i u skladu s isticanjem potrebe izmjene ove odredbe tijekom rasprave u prvom čitanju na sjednici HS. Istaknuto je kako je potrebno izmijeniti odredbu kako bi većinu članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva činili predstavnici organizacija civilnog društva. Prijedlog je prihvaćen, te je broj predstavnika organizatora volontiranja ili organizacija civilnog društva koje se bave volonterstvom izmijenjen, čime je postignut predloženi omjer predstavnika tijela državne i javne uprave i predstavnika organizacija civilnog društva. Slijedom navedenog predlaže se da HS prihvati Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Imamo dosta replika, pa molim vas ostanite. Prva replika poštovana zastupnica Katarina Nemet. Zahvaljujem. Poštovana državna tajnice. Šta bite ovom prilikom poručili vrijednim volonterkama i volonterima koji pišu projekte za boljitak svoje zajednice i apliciraju na sredstva EU ili na nacionalne izvore financiranja, a onda takve projekte dobiju oni koji najprije podnesu takve projekte, znači najbrži prst, ne moramo niti govoriti o tome koliko ih to obeshrabruje, šta bite poručili? Odgovor. ukoliko je određeno da je to najbolji način pridržavat ćemo se, međutim smatramo da je vrijeme pokazalo da ima dosta nepravilnost onda da to nije najbolje rješenje pa smatramo da ćemo i na tome poraditi. Hvala. Sljedeća replika poštovana zastupnica Andreja Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Poštovana državna tajnice. Tijekom sad ovog drugog čitanja i na prvom čitanju smo na Odboru za zdravstvo postavili jasno pitanje vezano uz reguliranje volontiranje glede liječničke odnosno zdravstvene djelatnosti. Niste prihvatili neke naše prijedloge i zapravo još uvijek je ostalo sve skupa nerazjašnjeno, dakle postoje nekakve nejasnoće i teškoće glede toga s obzirom da ipak udruge nisu zdravstvena djelatnost i na neki način ne mogu prepoznavati specifičnosti zdravstvenog posla. Što biste vi rekli kakav je onda nekakav hodogram? Naravno da zdravstveni djelatnici mogu volontirati po različitim institucijama i preko različitih načina, dakle ne mora sve biti samo preko udruga, znači što biste vi rekli kakav je hodogram ako je neko kratkotrajno ili dugotrajno volontiranje u pitanju kada se radi o zdravstvenoj profesiji? Hvala. **Sanader, Dakle, kao što smo jučer rekli riječ je o tome da se to ne može regulirati isključivo Zakonom o volontiranju već radi se o međuresornoj suradnji o drugim pozitivnim propisima koje također treba mijenjati i na taj način se može utjecati na to. A evo kao što smo rekli naravno da podržavamo i da u svakom slučaju da je to potrebno regulirati na čemu ćemo i dalje raditi. Sljedeća replika poštovana zastupnica Nada Murganić prvo čitanje zakona tad je dosta nas ukazalo na činjenicu da bi bilo dobro da volontiranje, pogotovo mladih ljudi bude nekakvi dodatni bodovi ili prednost pri upisu u srednje škole, pri upisu na fakultete ili nekakve druge stvari. dio primjedbi ste zaista prihvatili za ove primjedbe ste rekli da ih nije moguće definirati u ovom prijedlogu zakona nego da je tema nekih drugih propisa. Ja se načelno s vama mogu složiti da treba neke druge propise koji to reguliraju promijenit, ali me zanima da li ste obavili neke kontakte, da li ste razgovarali, da li ste možda kolege iz drugih resora ovdje prvenstveno je riječ o resoru znanosti odnosno obrazovanja i resoru recimo rada upoznali s tim primjedbama da jednostavno kad bude priprema nekih drugih propisa da o tome vodi računa. Sigurna sam da bi to da je to dobro. Mislimo da je volontiranje zaista nešto pozitivno i bilo bi dobro za mlade ljude da ih se možda nekako i stimulira i nagradi. Hvala lijepo. Hvala na ovom pitanju. Dakle, riječ je o nečemu čega smo svjesni i slažemo se apsolutno da treba podržati i da treba vrednovati mlade ljude koji volontiraju, međutim kao što smo već spomenuli, a i vi ste sami u vašem pitanju rekli da se radi i o drugim resorima. Naravno da u suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja da o tome razgovaramo i dogovaramo se na koji način je to potrebno promijeniti i svakako ćemo ustrajati na tome da se ovo promjeni odnosno da se vrednuje volontiranje mladih ljudi i da se na neki način to ocijeni i da imaju prioritete prilikom i zapošljavanja i upisa u škole i na fakultete. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika poštovana zastupnica Vesna Bedeković. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa. Uvažena državna tajnice. Nakon donošenja Zakona o volonterstvu 2007.g., 2009. godinu možemo smatrati nekako nultom točkom početka praćenja Hrvatska je imala otprilike 64.200 i nešto volontera i preko 3 milijuna odrađenih volonterskih sati. činjenica je da statistike pokazuju da je najveći broj volontera ipak još uvijek uključen u radu udruga civilnog društva. Mene zanima s obzirom da ste vi zapravo osnivačica Volonterskog centra u Zadru zanima me vaše mišljenje što mislite o tome i o potrebi uključivanja većeg broja volontera, motiviranja i stimuliranja za volontiranje u odgojno obrazovnim institucijama i institucijama socijalne skrbi i jednako tako u zdravstvenim institucijama? Hvala vam lijepo. Hvala na pitanju. Što se tiče statističkih pokazatelja moram naglasiti da tu nismo potpuno zadovoljni jer sigurno je puno veći zaista veći broj odrađenih volonterskih sati i puno je veći broj volontera nego što se prikazuje, tako da u tom dijelu naravno moramo to usavršiti. Mi želimo organizirati jednu javnu kampanju kojom bi se još više istaklo volonterstvo, a evo kroz dosadašnje iskustvo od osnivanja Zadarskog volonterskog centra 2008.g. mogu reći da smo zaista napredovali, da smo se uključili u sve obrazovne institucije diljem Zadra i Zadarske županije i mogu reći da evo najbolji je dokaz da smo

Hvala lijepa. Poštovana državna tajnice. Moje pitanje je vezano za kontrolu rada volonterskih centara. Oni imaju dosta širok dijapazon djelovanja i vrlo jednostavno se uvidom na njihove web stranice može vidjeti da se bave i nekim poslovima koji nisu, koji mogu biti i ideološki obojeni i koji mogu biti i vezani za nekakvo političko djelovanje, ne nužno, ali mogu, pa me interesira u kojem segmentu i na koji način, budući da sada, ovim Zakonom, oni imaju jedan veći značaj će se raditi kontrola rada volonterskih centara kako bi se oni usmjerili upravo za ono za što su i predviđeni? Pa kao i u svakom segmentu, tako i u radu volonterskih centara, naravno da je nužna, ne samo poželjna nego da je i nužna kontrola rada, tako da mora, naravno da volonterski centri, kao i sve ostale organizacije civilnog društva kao javne ustanove, svi moraju raditi prema pozitivnim propisima RH i da je potrebna kontrola, na čemu ćemo također, evo i donošenjem ovog Zakona još više raditi. Hvala. Sljedeća replika poštovana zastupnica Rada Borić. Nastavno na repliku poštovane zastupnice gđe. Bedeković, pitala bih vas da nam konkretno pojasnite razloge izmjene omjera u Nacionalnom odboru za razvoj volonterstva koji je za razliku od dosadašnje odredbe ide u korist javnog sektora. Znači do sada je taj omjer bio 10:11. bio 10:11. Zbog čega to pitam? Naprosto zato što su volonteri najviše dolaze iz organizacija civilnog društva i na ovaj način se nekako stavlja u pitanje kako će se odlučivati, budući da se odlučuje izravno o njihovom radi pa bih vas molila, ako možete biti ljubazni da nam pojasnite zbog čega se sada to promijenilo u odnos da ima 10,

dobro objasnili ovo. Naime, mi smo promijenili i upravo na temelju primjedbi, prihvatili smo primjedbe i uvažili smo to, tako da je 10 predstavnika javnog sektora, a 11 predstavnika organizacija civilnog društva. Sljedeća replika poštovana zastupnica Nada Murganić naime, nekada su uglavnom najviše volonteri bili i poticani i okupljani oko gradskog društva Crvenog križa, odnosno općenito oko organizacije Crvenog križa gdje se njegovalo volonterstvo od najmanjih dana u školskoj dobi kroz simbolične članarine, kroz različite programe međugeneracijske solidarnosti, a da o značaju volontera ne trebamo posebno niti naglašavati, kako su dali doprinos i u zbrinjavanju prognanika, izbjeglica u Domovinskom ratu i sada u potresu u Banovini. organiziranje, poticanje, kampanje predviđate, ali ja bih možda skrenula pažnju da treba poticati i ustanove i institucije da prihvate volontere, da nadziru i educiraju ih u radu. na, hvala poštovana zastupnice na ovoj primjedbi. Pa evo, i kao dugogodišnja ravnateljica ustanove socijalne skrbi i predsjednica Udruge socijalnih radnika u Zadarskoj županiji mogu reći da smo mi upravo na lokalnoj razini izuzetno poticali volonterstvo i gotovo da nije bilo dana da netko iz lokalne zajednice od vrtića, škola, organizacija javnih, privatnih, da nije sudjelovao u volonterskom radu. Također, želim pohvaliti korporativno volontiranje, naime, riječ je kompanijama koje se također, organiziraju i jedan dio svog radnog vremena i slobodnog vremena poklanjaju upravo ovim ustanovama ustanovama koje ste spomenuli. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika poštovana zastupnica Rada Borić. **Borić, Rada (NL)** Možda samo malu korekciju, naime, pitanje bi trebalo biti zašto od 19, znamo da treba zamjenika je sada 21 i nije povećano u korist civilnoga društva, smanjeni su dakle, neovisni stručnjaci, samo na 3, od kojih je nekada bilo 6 pa je 6 biralo civilno društvo neovisnih stručnjaka, troje je biralo, civilno društvo, a troje je birao javni sektor. Dakle, pitanje zašto od 19 imamo 21 i jeste na štetu civilnoga društva, međutim, moje se pitanje ne odnosi na to, odnosi se, vezujem se i uz gđu. Mrak-Taritaš koja je pitala oko kako vrednujemo volontiranje, mene zanima Nacionalni program za razvoj volonterstva, prvi nacrt je kreiran još '13. g., čeka na usvajanje. Zadnji nacrt od '20. do '24., prošao je javno savjetovanje, još prošle godine. Pitanje je, budući da će u njemu upravo moći biti mjere za poticanje, kada ćemo raspravljati u Saboru, možda je bila prilika da to odradimo i paralelno. Pa evo, nećemo nažalost, ne odrađuje paralelno, ali evo, prvom prilikom kada dođemo na red, mi ćemo se time pozabaviti odnosno radit ćemo na tome da se uvrsti u rad.

Zdravstveni radnici, liječnici i medicinske sestre kod cijepljenja trenutno volontiraju iako ne rade za svoju ustanovu, nego volontiraju za drugu ustanovu koja provodi cijepljenje. To je primjer dobre prakse, takvih primjera imamo jako puno što govori kolega Marić, dakle možemo volontirati u zdravstvenom sustavu i u djelatnosti u kojoj zapravo radimo, je li, to bi bio inače, ne bi bilo moguće, ali zapravo je to u ovom slučaju moguće. To je dobar primjer dobre prakse, puno volontira liječnika i sestara i mislim da trebate zapravo i vi pozvati da što više ljudi učestvuje u volonterstvu vezanom uz ovo cijepljenje jer u sustavu socijale ima puno medicinskih sestara za koje neke znam da bi se sigurno odazvale. Pa evo, apeliram da onda i vi malo potaknete kroz svoje ministarstvo taj način volontiranja. Hvala. **Pletikosa, Marija** Poštovana zastupnice, zahvaljujem na ovom odličnom prijedlogu. U svakom slučaju to ćemo učiniti. Inače mogu reći da u našem sustavu ima velik broj upravo zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi, da također volontira u drugim ustanovama, a naravno ovo što ste rekli sad kad nam je to najvažnije

Ne, okej. Onda otvaramo raspravu. Prvi za raspravu se u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta javila poštovana zastupnica Vesna Vučemilović. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog državnog sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Od prvog čitanja ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona nije doživio pretjerano velike promjene i moram istaknuti da mi je uistinu žao što neke sugestije koje je Odbor za obitelj, mlade i sport imao nisu uvažene, ali činjenica je da se radi o sugestijama koje zahtijevaju međuresornu suradnju jer ono što je odbor sugerirao je da se volontiranje između ostalog uzme u obzir kod bodovanja na upis na visokoškolske jer je to praksa koja je već dugi niz godina prisutna u razvijenim državama, poglavito u SAD-u gdje na neka sveučilišta nije čak ni moguć upis potencijalnih studenata ukoliko nisu prije toga negdje volontirali budući da se radi o društveno korisnom radu i jednom iskazivanju brige za društvo. Stoga je i odbor bio mišljenja, evo i danas smo to na sjednici još jednom naglasili kako bi trebalo raditi u tom smjeru da i u RH se izmjenama i dopunama zakona koji će nam dolaziti u ovaj visoki dom radi na tome da se usklade zakoni koji ovo područje reguliraju. Činjenica je da treba tu međuresorna suradnja, ali mislim da nikada nije kasno da krenemo raditi u tom smjeru. Volontiranje u RH bilježi porast i to potvrđuju izvješća o broju volontera i volonterskih sati. I to nekako volontersko veliko srce naših ljudi se najbolje vidjelo nakon potresa na Banovini koji je evo jedan recentni primjer kada su volonteri iz cijele zemlje priskočili u pomoć unesrećenima i još jednom pokazali kako naš narod zna prepoznati svaku situaciju kada je pomoć uistinu nužna i prijeko potrebna. Volontiranje ne poznaje gornju dobnu granicu, status, spol, obrazovanje, jedini preduvjet je dobra volja i želja za pomaganjem onima kojima je pomoć potrebna. Pri tom moram naglasiti kako volonteri su suradnici, a ne besplatna pomoć. Njima treba zahvaliti, ne treba ih prozivati kao što je recimo učinio g. Trut kada je optužio navijačke skupine koje su prve bile na Banovini ne mareći ni za osobnu sigurnost. Često sam na terenu i u kontaktu sa udrugama koje brinu o štićenicima, žale se na brojne administrativne prepreke s kojima se susreću u svom radu, ali ono što ističu kao pozitivno to su volonteri koji su uvijek spremni pomoći. Ono što moram istaknuti to je porast korporativnog volontiranja i evo i iz, sa ove govornice iz ove visokog doma pohvalit ću sve tvrtke koje su prepoznale volontiranje i organizirale djelatnike i omogućile im volontiranje tijekom radnog vremena u suradnji sa lokalnom zajednicom jer je to nešto što uistinu treba pohvaliti. Naime, rađena su istraživanja vani, navest ću samo jedno, to je istraživanje Boston College centra za …/Govornik je provedeno u Americi na 236 gospodarskih subjekata gdje, gdje je ustanovljeno i potvrđeno tim istraživanjem da programi potpore lokalnoj zajednici pozitivno utječu na reputaciju gospodarskog subjekta, ali isto tako i na privlačenje i zadržavanje kvalitetnih zaposlenika, što znači da te koristi od volonterskog rada nisu samo za lokalnu zajednicu već isto tako za gospodarski subjekt i zaposlenike kroz povećanje njihovog zadovoljstva i motivacije. Stoga ne čudi činjenica kako su brojne tvrtke upravo to prepoznale i kroz volontiranje djelatnika promiču vrijednosti koje su sastavni dio volontiranja. Tu najprije mislim na solidarnost, toleranciju, te odgovornost prema zajednici kao temeljne vrijednosti koje se promiču volontiranjem. Stoga sve izmjene koje ovaj sustav volontiranja čine učinkovitijim su poželjne i dobrodošle. Pomalo me čudi nešto što se naziva jezičnim poboljšanjem zakona u ovom prijedlogu koji je pred nama, pa onda riječi „volonterka“ i „volonter“ se mijenjaju riječju „volonter“. Osobno mi je i prijašnji jezični izričaj bio prihvatljiv jer ne vidim problem u tome da se koriste riječi za ženski i za muški spol. Ne vidim čemu ova promjena koja koristi za dva spola jednu riječ, tako da meni osobno je to i Domovinskom pokretu nepotrebno, tako da ne vidim razloga zašto bi to zvali jezičnim poboljšanjem u ovom prijedlogu koji je pred nama. Ono što je isto u ovom, u ovim izmjenama i dopunama navedeno to su izmjene koje se odnose na rad volonterskih centara. Nešto sam malo rekla o tome i u pitanju poštovanoj državnoj tajnici, naime regionalni volonterski centar u Osijeku između ostalog radi na jačanju vještina i oblikovanju stavova, naglašavam oblikovanju stavova te ponašanja koji su osnova društveno političkog angažmana građana kako bi bili posvećeni ideji i vrijednosti demokracije. Nema nitko ništa protiv demokracije, dapače ali volontiranje i društveno politički angažman mi nekako ne idu zajedno i zato sam i pitala poštovanu državnu tajnicu tko će kontrolirati rad volonterskih centara kako bi se oni uistinu bavili onim za što su predviđeni jer njih financiramo između ostaloga i sa javnim novcima odnosno sa sredstvima koja dolaze iz ministarstava i raznih javnih ustanova. Znači novcem poreznih obveznika. Koliko su bili učinkoviti u Volonterskom centru Osijek najbolje govori izlaznost na izborima, a posebno u gradu Osijeku izlaznost na zadnjim lokalnim izborima je bila aposlutno nikakva, među najlošijima u državi pa onda mirne savjesti možemo reći kako Volonterski centar u Osijeku po tom pitanju nije napravio ama baš ništa. Meni osobno stvarno nije jasno zašto se volonterski centar bavi takvim programom osim ako ne želi regrutirati i indoktrinirati volontere za određene političke opcije jer poznato je da političko djelovanje i aktivizam bez volontera teško može imati nekakvu budućnost. I na kraju načelno reći ću da Domovinski pokret će podržati izmjene i dopune Zakona o volontiranju. Smatramo da je hrvatski narod u brojnim situacijama pokazao svoje veliko srce, a institucije su često te koje ne prate događaje na terenu. Potres na Banovini je zadnja situacija koja je to potvrdila. Stoga treba stvoriti zakonski okvir koji će pratiti stanje na terenu i urediti ovo područje na zadovoljavajući način za sve uključene dionike, a ponajprije za stanovnike RH koji su koji su volonteri i koji se žele uključiti kao volonteri. Pri tom očekujem od volonterskih centara da se bave onim za što su i osnovani. Hvala lijepa. Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika IDS-a poštovana zastupnica Katarina

lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i evo nekoliko kolega, pred nama je u drugom čitanju Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu koji je donesen 2007., a onda su izmjene bile 2013. Ja ću ovaj put krenuti od kraja prema početku. Dakle, mi uvijek prepoznamo dobro srce u ekstremnim situacijama. Ekstremne situacije kad vam se dese poplave, ekstremne situacije kad vam se dese potresi, ekstremne situacije su vam kad vam se dese požari. Dakle, to su ekstremne situacije i mi onda u tim ekstremnim situacijama zaista uvijek naglašavamo i taj rad volontera koji prvi osjete, prvi izađu van, prvi vode računa, ne moram vam reći koliko je bilo slika sa zadnjeg potresa koji je bio na području Banije, Banovine kad su zapravo volonteri preuzeli na sebe ulogu nekakvih institucija. To nije smisao volonterstva da preuzmu ulogu institucija. Smisao je i ono što trebamo razmišljati o volonterstvu, a to je u normalnim uvjetima, normalni način. neki narodi, neke zemlje imaju zaista dugu tradiciju volontiranja. Ja sam pred ne znam 15-tak godina bila na jednom službenom putu u Izraelu i tamo je bilo uobičajeno da velike korporacije, riječ je o velikim korporacijama da jedan dan u tjednu volontiraju. Dakle, volontiranje je rad za opće dobro. Dakle, volontiraju tad je bila situacija tamo da je bilo strašno puno veliki broj starih ljudi koji žive sami i to je bio jedan od načina, ali i drugi načini volontiranja. Kao što je već netko ovdje rekao postoji tradicija u nekim drugim zemljama gdje mladi ljudi kad volontiraju to im se vodi računa da pri upisu u srednje škole, pri upisu na fakultete, pri nekakvim doktorskim studijima gdje im je to benefit bilo bi dobro da je to benefit kod nas i vezano i uz to i uz zapošljavanje. Kao što sam već u replici državnoj tajnici rekla ja razumijem da bi se to moglo regulirati, da to treba definirati u nekim drugim propisima, ali Vlada je jedinstveno tijelo i bilo bi dobro da se o tome vodi računa. Dakle, ovom izmjenom i dopunom zakona kojeg ćemo mi podržati kao što smo to učinili i u provom čitanju se vrednuje volonterski rad, utvrđuju se kriteriji. Kao što je uvažena državna tajnica uvodno rekla idemo u izmjene i dopunu zakona da cilj je poboljšati neke stvari koje su se su se po putu vidjele da se, da nisu dobre da ih treba poboljšati i neke stvari dodati. Dakle, volonterstvo kod nas je regulirano 2007. i sad već imamo određeno iskustvo, imamo već određena znanja, znamo što i kako treba raditi i što treba napraviti. Dakle, suštinski mi imamo izmjene i dopunu zakona koja će poboljšati određene odredbe, a onda ćemo kroz primjenu vidjeti da li zaista se je tu postiglo sve ono što je. Ali imamo i uvijek, dakle to vam je uvijek onaj formalni dio, zakon vam može biti najbolji mogući, može biti najbolje moguće definiran ali onda dolazimo do stvarnog života i stvarne primjene zakona i to je ono o čemu bi dalje trebalo voditi računa. Dakle treba voditi računa o nečem što je bio problem, to je bilo dugotrajno volontiranje maloljetnika i mene veseli, mi smo nedavno imali i tu raspravu o .../nerazumljivo/... Izvješće pravobraniteljice za djecu i one preporuke koje je pravobraniteljica za djecu dala resorno ministarstvo, riječ je o zaštiti djece i volontiranja, da je u ovoj Izmjeni i dopuni zakona o tome vođeno računa. Dakle, tu kad smo govorili o preporukama pravobraniteljice za djecu, onda smo ukazali na činjenicu taj problem s tim preporukama koje se na adekvatan način baš ni i ne ugrađuju u određene zakonske prijedloge, ovdje je o tome vođeno računa. Nešto što je kod nas bilo tokom vremena, govorim sad isključivo o mladim ljudima, tokom vremena uobičajeno, a i iz različitih razloga, nekad su to bili ekonomski razlozi, a nekad su bili to posve drugi, a to je taj odnos između volontiranja i pripravničkog staža pa je bilo dugotrajno volontiranje, pa je bio problem pripravničkog staža i dobro je da se je kroz ovu Izmjenu i dopunu zakona to probalo regulirati. Da li će to biti na najbolji način, to ćemo još vidjeti. Ali, nekakve poruke, dakle mi ovdje govorimo formalno o jednom propisu, govorimo formalno o jednom zakonu, govorimo o tome, recimo ovo je jedna izmjena i dopuna gdje je predlagatelj od primjedbi koje su bili, ne možemo reći, predlagatelj je vodio računa o primjedbama i ono što je bilo prihvatljivo i što je ocijenio da je prihvatljivo je i prihvatio, što u nekim drugim, s nekim drugim propisima baš i nije slučaj. Ali, one poruke koje mi trebamo dati s ove govornice su puno šire. Mi s ove govornice trebamo dati poruku i slati poruku o važnosti Trebamo slati poruku da je važnost volontiranja od najranije životne dobi pa cijeli svoj vijek i iza toga je važnost volontiranja. volontiranje je zapravo način života. Mi danas imamo stvarno situaciju i to će se vidjeti u Hrvatskoj da imamo sve više ljudi koji sami žive. Ljudi koji dobro žive, koji čak mogu i sami živjeti, ne odlučuju se ići živjeti u domove za starije i nemogućne jer im je ovo prihvatljivo, ali nešto što njima nedostaje je društvo. Nešto što njima nedostaje, da netko s njima ide u kazalište, nadam se da će ovaj, kazališta, da ćemo ovu nesretnu koronu, da će to biti uskoro i povijest, iza nas. Njima je potrebno netko će onako, biti im nekakav partner za nešto i to je jedan od vidova volontiranja. Kod nas je to nekako zanemareno, ali o tome moramo voditi računa. Moramo voditi računa, procesi se u društvu dešavaju i događaju neovisno od nas. Neke opcije koje su bile i to smo govorili jučer kad je bio Zakon o mirovinskom, da su se i u odnosu na to stvari mijenjaju. Stvari se puno brže mijenjaju nego što mi to hoćemo hoćemo ili na što smo spremni. Volontiranje zaista trebaju biti poruke s ove govornice, volontiranje bi trebalo biti način života. Volontiranje, svako bi svojim djelovanjem u onom djelovanju u onom dijelu koji je mogao, koji može doprinijeti određenoj ili skupini ili pomoći i ostalo. Ne smije nam se desiti, a to nam se vrlo često desi, da, kad imamo neke ekscese u društvu, da se sjetimo da neke zakone trebamo mijenjati ili se tada, naglašavamo važnost volontiranja. Važnost volontiranja trebamo naglašavati cijelo vrijeme, ja ovu raspravu u tom smislu i doživljavam. Dakle, izmjene i dopune zakona su nešto što su poboljšice, sigurno sam, ja sam uvijek sigurna da može i bolje, ali svaki zakon čitam na način, pustite zakon da živi, vidite koji je problem, kada vidite koji je problem, problem rješavate. Svih problema se ne možete domisliti, čak kad i izmislite ili se domislite najboljem mogućem zakonskom rješenju, onda vas stvarnost demantira. Ja bih voljela da u stvarnosti zaista se što više ljudi odluči volontirati, oni koji su mladi, ne samo mlade životne dobi, nego svih životnih doba i zaista treba ukazivati, za kraj ću reći, važnost o korporativnog volontiranja jer to zapravo pokazuje da društvo ide naprijed. Ono što je zadatak da iza svake, da svaki put društvo napravi korak naprijed, a ja sam sigurna da volonterstvo u tome može pomoći. Hvala lijepo. Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovana zastupnica Ivana Posavec Krivec. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Danas govorimo o vrijednom zakonu za koji se i u prvom čitanju većina klubova složila da je naše zajedničko dobro i da zapravo imamo priliku unaprijediti važno područje djelovanja hrvatskih građana. Na samom početku, reći ću da će Klub SDP-a podržati Konačni prijedlog zakona izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu jer one predstavljaju poboljšanje u duhu politike kontinuiteta i nastavljaju se na prethodne izmjene. S ciljem konstruktivnog doprinosa i daljnjeg poboljšanja predloženog prijedloga zakona, Klub SDP-a će podnijeti i amandman na konačni prijedlog ovog Zakona. Mi u SDP-u smatramo da volontiranje treba biti koncipirano kao poticajni mehanizam za sudjelovanje i unaprjeđivanje društva i zajednice u kojoj građanke i građani žive. Isto tako, ono mora biti umreženo i lako dostupno kako bi se zainteresirani, ponajviše mladi mogli uključiti i neometano sudjelovati na lokalnoj, regionalnoj, državnoj i globalnoj razini gradeći društvo kakvo zaslužuju. Kroz volontiranje pojedinci, a posebno mladi stječu stručne kompetencije, razvijaju se i stječu dragocjena iskustva koja su neizmjeran potencijal za njihovu osobnu i profesionalnu budućnost, a ujedno i aktivno doprinose društvenom napretku. Dobrobiti volontiranja široke su i neosporne za volonterku, za volontera, za organizatora volontiranja, korisnika, ali i za društvo u cjelini. Potrebno je stoga razviti široku i sustavnu mrežu poticajnih mjera poput dodatnog razvoja i promoviranja programa međunarodnog volontiranja, praćenja i mentoriranja kompetencija koje se stječu volontiranjem i priznavanja volonterskog staža kao iskustva pri To je nešto o čemu smo govorili u prvom čitanju i to je nešto od čega mi u Klubu SDP-a ne želimo odustati. Smatramo da izmjeni zakona o, ovog zakona ne trebamo ponovno čekati dugi niz godina već ako ima političke i društvene odgovornosti i volje da te da te izmjene mogu biti međuresorne i nastupiti puno ranije kako bi upravo vrednovale ove teze o kojima većina ovdje u HS zapravo govori i zagovara ih. Cilj bi trebao biti unaprjeđenje postojećih poticaja i zakonskih okvira, te dodatno stimuliranje razvoja volonterskih centara. Stoga smatramo da bi bilo nužno i dobro učiniti i dodatne korake u razradi ovoga zakona. Smatramo također kako je nužno poticati volontiranje u smjeru pomaganja osobama starije dobi, ali i obratno. Primjerice, poticanjem mladih u pomaganju starijim sugrađanima nužno je kako bi mladi upoznali sve segmente društva i zajednicu u kojoj žive. S druge pak strane, umirovljeni profesori primjerice mogu pomoći mladima u svladavanju školskog gradiva kao doprinos zajednici. Takva praksa poticanja u razvoju humanijeg

Kao što znamo cilj izmjena i dopuna ovog zakonskog prijedloga je njegovo usklađenje s trenutnim stanjem na području volonterstva, te otklanjanje postojećih prepreka vezanih uz primjenu trenutno važećeg zakona. Iznimno važno je naglasiti da je ovaj prijedlog nastao u suradnji s civilnim sektorom odnosno volonterskim centrima, sa svih 4, ali ali i Nacionalnim odborom za razvoj volonterstva. Stoga nas veseli da je predlagatelj uvažio naglaske iz rasprave provedene u prvom čitanju, te je u odnosu na prvo čitanje izmijenja i odredba kojom se propisuje sastav Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva na način da ipak većinu članova čine predstavnici organizacija civilnog civilnog društva. Dobro je da će ove izmjene olakšati i primjenu zakona organizatorima volontiranja, te će se unaprijediti rad Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva. Svi znamo da je ovo krovni Zakon o volonterstvu i da uređuje temeljna načela volontiranja, uvjete, prava i dužnosti. Ali svi znamo da nam nedostaju i provedbeni akti i želimo da se to u što skorije vrijeme nađe na našem dnevnom redu odnosno na dnevnom redu vlade. Zato ovom prilikom želimo naglasiti značaj volontiranja za razvoj suvremenog i progresivnog demokratskog društva kakvome mi u SDP-u težimo. Jednu od osnovnih vrijednosti demokracije

U našem poimanju volontiranje se najčešće povezuje s izravnim pomaganjem drugima, što je kao dobrovoljni rad u domovina za starije, u udrugama mladih ili na puno različitih oblika volontiranja kao što su uređenje javnih prostora, akcije, kampovi i niz drugih humanitarnih i kulturnih događanja, sportskih manifestacija i aktivnosti. To su sve one aktivnosti sa kojima se svakodnevno susrećemo. Konkretno o amandmanima, o amandmanu koji predlaže Klub SDP-a. da na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu u čl. 11. koji se mijenja pod st. 3. koji se tiče volontiranja u pružanju usluga djeci i osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama odnosno bolesnim osobama ili osobama koje su lišene poslovne sposobnosti odredimo još dodatna ograničenja. Smatramo da ne bi trebalo biti dopušteno osobama koje su pravomoćno osuđene ili se protiv njih vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva. Naime, kaznena djela iz navedenog poglavlja Kaznenog zakona predstavljaju neka od najtežih djela koje pojedinac može počiniti. Nezamislivo je da osobe koje se dovode u vezu sa kaznenim djelima poput genocida, zločina, agresije, terorizma, mučenja, trgovanja ljudima i slično rade sa ranjivim skupinama u našem društvu. Osim što bi ranjive osobe mogle postati žrtve kaznenih djela, mogle bi se na njih izvršiti izuzetno loš utjecaj. Nadalje, smatramo da

kazneni postupak za neke od kaznenih djela protiv imovine ili pak osobama koje su pravomoćno osuđene ili se protiv njih vodi kazneni postupak za neka od kaznenih djela protiv javnog reda, jednako tako biti uključene u volontiranje kojima se pružaju usluge djeci, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su lišene poslovne sposobnosti. Ovakav prijedlog amandmana će Klub SDP-a uputiti tijekom rasprave i nadamo se uvažena državna tajnice da ćete ga razmotriti u duhu konstruktivnog unaprjeđenja ovoga prijedloga zakona. Svjesni smo da nije sve ono što je predloženo u prvom čitanju moguće izmijeniti sada u u ovom donošenju zakona, ali ipak želimo naglasiti zašto je nama važno priznati volonterski staž kao iskustvo pri zapošljavanju. Svi smo mi svjesni benefita koje volontiranje pruža kako pojedincu tako i zajednici i potrebno je koristiti sve mehanizme kako bi se to volontiranje promoviralo i kako bi se mlade motiviralo da se u njega što više uključe. I u prvom čitanju mi smo govorili da o volontiranju mlade moramo učiti. Ja ne nosim slučajno danas ovaj bedž, Od najmlađih dana, od predškolskog doma, a to ste i vi prepoznali kroz svoje programe zapravo trebamo uključiti mlade u volontiranje, ali kada smo ih uključili i kada smo ih motivirali onda to njihovo volontiranje negdje trebamo i vrednovati, negdje ga trebamo nagraditi, trebamo im dati priliku da imaju prednost zato što su volontirali i dali svoj obol razvoju društva da to i društvo njima vrednuje. To je naknada koju mi ovdje sa ove govornice ulažemo kao doprinos boljitku i razvoju i vjerujemo da ako ne danas, jel to možda nije moguće i to razumijemo jer je riječ o različitim zakonima koje treba uskladiti, ali u svakom slučaju da to ostane negdje na agendi, na agendi budućih izmjena jer i jutros slušamo da je naš plan,

vjerujemo da ćete prepoznati naše nakane i da ćemo se uskoro vidjeti već na nekim novim prijedlozima kojima ćete uvažiti i ovo što je rekla oporba. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika IDS-a poštovana zastupnica Katarina Nemet.

Poštovani potpredsjedniče HS-a, kolege i kolegice zastupnici, uvažena državna tajnice sa suradnicom. U okviru današnje rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu htjela bih prije svega naglasiti i sve nas još jednom podsjetiti na neprocjenjivu važnost i ulogu volontera i volontiranja u zajednici. U današnjem društvu kada se s jedne strane vodi nesmiljena utrka za profitom, a s druge borba za golu egzistenciju svaka minuta, a kamoli sati, dani, tjedni i mjeseci nečijeg slobodnog slobodnog vremena uloženog u opće dobro zajednice od neprocjenjive su vrijednosti i zaslužuju zahvalnost svih nas. Volonteri i volonterke su ti koji će prvi pomoći kad zatreba, pomoći će i kad sustav i njegove institucije zakažu, kada formalne procedure i raznorazne druge birokratske zavrzlame traže ispriku zašto nešto ne učiniti, a ne način kako to učiniti. Volonteri će uskočiti i podmetnuti leđa i kada ponestane drugih resursa i kada je jedina plaća za učinjeno onaj predivni osjećaj zadovoljstva da si za svoju zajednicu, za svog bližnjeg poznatog ili nepoznatog učinio nešto dobro i korisno, nešto što te čini malim, ali važnim kotačićem u nekoj lijepoj priči koja pokazuje da čovjek čovjeku ipak može biti čovjek. A volonteri i volonterke vam ne traže puno, ne očekuju neku posebno nagradu za svoj rad, angažman, znanje, za sve ono što nesebično i besplatno daruju zajednici. Ne traže ni neku veliku pompu oko toga što rade, ali bi sigurno voljeli da to što rade zajednica u kojoj djeluju prepoznaje, da im institucije koje za to imaju alate i ingerencije stvore uvjete i okvire pa i one zakonske u kojima će volonteri dati svoj maksimum, u kojima će na najbolji način činiti ono što tako dobro i uspješno čine, davati sebe, svoje slobodno vrijeme i mnoge druge resurse za dobrobit šire zajednice. Ove izmjene i dopune Zakona o volonterstvu su nažalost u najvećem dijelu opet samo kozmetičke naravi, bave se uglavnom formalnim usklađivanje s legislativom EU i ne donose ništa suštinski novo i važno, ništa što bi pomoglo riješiti neke od konkretnih problema i potreba volontera. Na neke od tih problema i potreba upozoravala sam već s ove govornice nadajući se kako će prilikom izmjena i dopuna ovog zakona za to bili sluha. Podsjetit ću primjerice kako sam svojevremeno za ovom govornicom prenijela apel mnogi volontera i volonterki, mnogih udruga civilnog društva koji kandidiraju svoje projekte za sredstva EU i nacionalne izvore financiranja. Riječ je o tzv. najbržem prstu odnosno apsurdnoj praksi da se kandidirani projekti valoriziraju pa u konačnici i financiraju ne temeljem kriterije koji će definirati najbolji, najkvalitetniji ili najpotrebitiji najpotrebitiji projekt već sredstva koja su dodijeljena onom projektu koji je prvi stigao. Najbrži prst rekla sam to tada, a ponovit ću to i ovom prilikom vjerojatno jest zgodna fora u televizijskim kvizovima ili drugim zabavnim programima, ali u tako ozbiljnim stvarima kao što su volonterski projekti i programi odnosno njihovo i onako uvijek otežano financiranje, takvim trivijalnim nazovi kriterijima stvarno nema mjesta. I ponavljam, prenosim vam stavove ljudi s terena, brojnih predstavnika i predstavnica udruga i organizacija, aktera civilnog društva, vrijednih volontera i volonterki dakle ljudi čije aktivnosti osim o njihovoj dobroj volji i svemu onome što nesebično od sebe daju ovisi i o javnom financiranju. A ako se ono u startu svodi na trivijalnu i nepravednu metodu kojom se vrlo uvjetno rečeno valorizira nečiji rad, ideja, inicijativa onda ste time gospodo dali jednu veliku pljusku svemu onome što ti vrijedni i humani ljudi rade. Drugi primjer iz prakse na kojeg ću podsjetiti odnosno upozoriti desio se nedavno na području Istarske županije, ali mogao je i može se dogoditi bilo gdje. Riječ je o inicijativi kojom su građani Pule i Istre trebali pomoći svojoj Bolnici u Puli odnosno tamošnjem osoblju koje znamo to jako dobro u ovo vrijeme pandemije čini nadljudske napore da zdravstveni sustav funkcionira najbolje što može u datim okolnostima. Naravno, čine to zdravstveni djelatnici diljem lijepe naše, ne samo u Istri, ne samo u Puli, svi oni zaslužuju za to našu beskrajnu zahvalnost i podršku. A baš takvu zahvalnost i podršku htjeli su sasvim konkretno iskazati i pružiti građani Pule i Istre svojoj bolnici, svojim liječnicima, medicinskim sestrama, drugom medicinskom i ne medicinskom osoblju Opće bolnice u Puli. Tijekom travnja ove godine kada je situacija sa covid pandemijom bila vrlo kritična, a bolnički sustav na granicama izdržljivosti i same bolnice uputile su apel svojim građanima da kao volonteri pomognu u radu bolnice. Apel je urodio plodom, javio se velik broj volontera spremnih da pomognu. kada se činilo da će ljudska humanost i altruizam ispisati još jednu lijepu stranicu dogodilo se ono što se tako često dešava u našoj zemlji. Inicijativa je propala jer zakon ne predviđa takvu mogućnost volontiranja. Uz veliko razočaranje obiju strana i bolnice i volontera ideja je već u startu propala, a bolnici je preostalo jedino da se zahvali svim potencijalnim volonterima koji su iskazali dobru volju i spremnost da pomognu. No i ova nažalost propala inicijativa trebala bi nam biti jedan od motiva da pokrenemo konkretne promjene u sustavu volontiranja. Ne samo u zdravstvenim institucijama nego i u drugim sličnim situacijama i okolnostima kada bi angažman volontera dobro došao, ali zbog krutih propisa i neprilagođenih zakonskih okvira to je jednostavno neizvedivo. Jer kao što rekoh, vrijedni volonteri i volonterke kojih na našu sreću u Hrvatskoj imamo uistinu velik broj ne očekuju previše za svoj rad i nesebični angažman, idemo onda biti bar toliko korektni pa ih nemojmo sputavati u tome što rade. Donesimo zakone i propise adekvatne stanju i potrebama na terenu. U praski stvorimo našim volonterima i volonterkama okvire koji će im pomoći u radu, a ne one koji će ih demotivirati i demoralizirati, pa ne daj Bože i odvratiti od svega onoga što čine za svoju zajednicu, za sve nas. Uvjerena sam da je to minimum koji ti ljudi zaslužuju. Hvala.

Poštovani gospodine potpredsjedniče sabora, uvažena državna tajnice Pletikosa, kolegice i kolege, svi mi činimo u životu stvari koje nam nisu plaćene, no to činimo iz ljubavi ili iz želje da nekome istinski pomognem. Tisuće sati poklanjamo drugima čitajući npr. priče djeci na odjelima koja boluju od malignih bolesti, pomažući u kućama gdje ima palijativni pacijent, neki čiste okoliš, neki uklanjaju smeće iz parkova ispred svojih kuća ili tuđih kuća, zapravo puno je načina da pomognemo u zajednici u kojoj živimo. Upravo takvi poslovi su ono što volonteri radi i što volontiranje predstavlja no isto tako takve stvari nisu u društvu dovoljno prepoznate, nisu dovoljno cijenjene i ne potiče se dovoljno da se ljudi uključe u sustav volontiranja. Iako volontiranje najčešće povezujemo sa izravnim pomaganjem drugima, primjerice od ovih primjera koje sam navela, ali isto tako volontiranje se smatra i ono pomaganje u organizaciji kulturnih nekih događanja jednako kako i prikupljanje financijskih sredstava za neku udrugu i nešto drugo. zašto to sve skupa činimo? Dajemo cijelog sebe, dajemo svoje slobodno vrijeme, znanja i vještine koje smo stekli u životu bez plaće. Zašto? Zato što nam to donosi silno zadovoljstvo zbog toga što smo korisni i nekome pomažemo. Za srednjoškolce i studente volontiranje može biti izvrsna prilika za širenje svojih pogleda izvan učionice, za razvoj učenja nekih novih vještina te stjecanje iskustava i znanja. Volontiranje omogućava djeci da se okušaju u više različitih područja rada tako da na kraju možda lakše odaberu svoj cjeloživotni poziv. Starijim osobama volontiranje može itekako pomoći u prilagodbi na recimo prelazak u mirovinu ili na očuvanje fizičkog zdravlja kroz kretanje, smanjenje socijalne izoliranosti ili drugih primjera. Pokazalo se jednako tako da volontiranje u starijoj dobi može umanjiti simptome kroničnih bolesti, a osim toga stariji kroz volonterski rad mogu jako, jako puno pridonijeti drugima oko sebe pri tom dajući sva svoja znanja i bezgranično veliko iskustvo. Na taj način obostrane koristi za ljude treće životne dobi smanjuje se depresija i usamljenost. To nisu nevažne stvari. Osim toga svako dobiva mogućnost da postane odgovorni član zajednice te da pomažući drugima uči i stječe vrijedna iskustva. Podaci koji su prikupljeni za razdoblje od proteklih 10 godina od 2009. do 2019. jasno ukazuju na povećanje broja prijavljenih organizatora volontiranja odnosno zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju kao i na povećanje broja volontera i volonterskih sati. Ukupan broj volontera je od 2019., do 2019. godine se povećao čak 4 puta u 10 godina i iznosi sada otprilike 65.000 poznatih volontera. Siguran sam da je taj broj i njihovih sati od 3 milijuna puno veći jer puno volonterskih sati i akcija koji zapravo ne idu kroz nikakve prijavljene projekte. Prema ovoj tendenciji rasta u proteklih 10 godina realno je očekivati da će te brojke rasti i dalje što svakako treba poticati. Sve se više medijski prate volonterske aktivnosti i ljudi koji učestvuju u volonterskim aktivnostima i to je nešto što treba poticati i to je nešto na čemu trebamo još svi skupa puno raditi. Novi zakon revidira odredbe i usklađuje ih kako bi volonterstvo u Hrvatskoj bolje, još bolje funkcioniralo. Prema zakonskim odredbama koje su sada na snazi organizatori volontiranja mogu biti udruge, zaklade, vjerske zajednice, javne ustanove, turističke zajednice te druge pravne osobe koje nisu osnovane sa ciljem stjecanja dobiti, neprofitne pravne organizacije, državna tijela kao i tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave. Upravo izmjenama ovog zakona predloženo je i volontiranje poslovnog subjekta koji je definiran kao pravne osobe koje posluju na tržištu sa ciljem stjecanja dobiti i njihovo volontiranje koje provode za dobrobit zajednice, a koje mora biti obvezatno u suradnji sa organizatorima volontiranja što bi rekli onda pod kontrolom te koje njihovi zaposlenici obavljaju dobrovoljno i koje ne predstavlja njihovu radnu obavezu. To je u svijetu normalna praksa i drago mi je da smo i mi krenuli tim putem. Na taj način ćemo volonterstvo još više približiti onima koji učestvuju, a jednako tako i onima koji su u potrebi za volonterskim satima koje im pružamo. U našoj državi značajan segment volonterske infrastrukture i logistike čine baš ti volonterski centri koji pružaju potporu i nastupaju kao organizatori volontiranja i svojim …/nerazumljivo/… aktivnostima pridonose njihovom razvoju. I volonterski centri su zaslužili da ih češće spominjemo, oni su zaslužili da češće učestvujemo u njihovom radu sa svojom pomoći i da zapravo damo vjetar u leđa kako bi ti volonterski centri dobili još veću snagu i mogućnost da rade tako plemeniti humani posao. Osnovna zadaća organizatora volontiranja je informiranje, promoviranje, razvoj volonterskih aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te pružanje različitih usluga koje se odnose na edukaciju i pomoć organizatorima u području menadžmenta volontiranja. čitamo to sve skupa onda zapravo shvatimo koliko je to važan i zapravo multidisciplinaran dio i da zapravo treba puno ljudi, stručnih ljudi u svojim volonterskim satima da u tome učestvuju, a jednako tako je potrebno i za nazovimo male udruge, ali jako važne udruge jer pokrivaju možda jedan segment s kojim se susreće malo ljudi im treba dati potpunu podršku kako bi zapravo i oni mogli kvalitetno odrađivati te programe. Kad govorimo o financiranju volonterskih centara, organizatore volonterskih programa sredstva se mogu i osigurati iz različitih drugih izvora dok nadležno ministarstvo već dugi niz godina putem natječaja za projekte organizacija civilnog društva aktivno potiče razvoj volonterske infrastrukture u vidu sufinanciranja projekta volonterskih centara. Zato nije nevažno spomenuti da je samo u 2020. godini za koju znamo da je volonterstvo bilo i onemogućeno da rade punim svojim opsegom osiguralo nesmetani rad za 33 volonterska centra. To vas pohvaljujem i želim da tim putem državna tajnice idete i dalje odnosno da se taj broj financiranja volonterskih centara iz Ministarstva zdravstva znatno poveća. Na promociji volonterstva radi i nacionalni odbor, dobro je da se mijenjao upravo na prijedlog NGO, da se je mijenjao zapravo omjer ljudi koji u tom nacionalnom odboru sudjeluju pa će sada biti 11 ispred udruga civilnog društva, a 10 ispred udruga, ispred javnog sektora što smatram da je itekako pohvalo i da je to nešto što se zaista trebalo promijeniti. Volonterstvo je područje koje se iznimno brzo razvija, a važeći zakon u pojedinim dijelovima otežava provedbu novih inicijativa u volontiranju tako da primjerice ne prepoznaje volonterske centre kao značajan dio volonterske infrastrukture koji ima širok spektar zadaća stoga će se to sad promijeniti ovom izmjenom i mislim da je to isto tako za podržati. Ono što je važno spomenuti da se prijedlogom zakona dodatno uređuje odnos volontiranja i pripravničkog staža kao i pojam dugotrajnog volontiranja. To se u provedbi jako vidi u radu volonterskih udruga, to dugotrajno volontiranje i drago mi je da se to sada ovim prijedlogom novog, izmjena i dopuna zakona mijenja. Ono što je još važno spomenuti da se prijedlog zakona vrši i usklađivanje sa obiteljskim zakonom te se dodatno uređuju mjere zaštite djece u sklopu sa preporukama pravobraniteljice za djecu. Donošenjem ovog zakona doprinijet će se jednostavnijom provedbi inicijative o volontiranju, olakšat će se rad volonterskih centara i prepoznavanje njihovih aktivnosti, olakšat će se rad odbora jer su dobiveni sada zamjenici, otklonit će se određene dvojbe u dijelu odrađivanja pripravničkog staža te omogućit veća zaštita djeca i drugih osjetljivih skupina. Za provedbu ovog zakona nisu, nisu potrebna dodatna financija sredstva i Klub HDZ-a sa zadovoljstvom će podržati izmjene i dopune Zakona o volontiranju. Slijedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, poštovana zastupnica Urša Raukar Gamulin. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, svi smo svjedočili, a i osobno smo se uključivali u volonterske aktivnosti u krizama koje su pogodile Hrvatsku u posljednjih više od godinu dana, 2 razorna potresa i epidemija Covida-19. U ovim kriznim situacijama još se jednom po ne znam koji put potvrdila jasna vrijednost i potreba volontiranja koja osim neposredne pomoći ima i značaj veliki u podizanju općeg osjećaja povezanosti zajednice. Nezaboravne su slike masovne pomoći građana Baniji koje su još jednom potvrdile razvijeni razvijeni visoki stupanj solidarnosti našeg društva da su građani spremni jedni drugima pružiti doista nesebičnu ruku pomoći. No, isto tako ta je situacija pokazala potrebu bolje organiziranosti volontiranja u kriznim situacijama. Ove konkretne izmjene i dopune Zakona o volontiranju svakako su napredak u zakonskoj regulativi volontiranja, no kao i obično uvijek postoje prostori za poboljšanja i specificiranja određenih situacija kao što je upravo volontiranje u kriznim situacijama. Zato predlažemo da se ovaj prijedlog nadopuni načelima doprinosa volontiranja otpornosti zajednice u kojima se preciznije definira potreba razvijanja modela za krizno volontiranje i uključivanje volontera i organizatora volontiranja u sve faze planiranja i uspostavljanja modela odgovora na krizne situacije. Ne samo kao sudionika već i kao sukreatora. Također se predlaže da se definira dužnost organizatora volontiranja u poduzimanju svih mjera zaštite i smanjenja rizika za život i zdravlja volontera s jedne strane te zaštitu dobrobiti i dostojanstva korisnika volontiranja s druge strane. Nadalje, smatramo da nije svrsishodna promjena omjera članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva u korist onih iz javnog sektora u odnosu na predstavnike organizacije civilnog društva, to po novom prijedlogu bi bilo 8:13, 8 za organizacije civilnost društva, a 13 za javni sektor jer ne osigurava ravnopravno odlučivanje o pitanjima koja se izričito tiču upravo organizacija civilnog društva i njihovog rada. I danas smo u nekoliko navrata sa svih strana ove sabornice i opozicije i vladajućih čuli da su upravo organizacije civilnog društva te koje su nositeljice da tako kažem volonterstva u RH. Zato Zato predlažemo i zagovaramo da se ostavi postojeći članak o sastavu Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva u kojem je odnos 10 predstavnika predloženih od organizacija civilnog društva i 9 predstavnika predloženih od javnog sektora, dakle to je omjer 6 predstavnika tijela javne vlasti, 7 predstavnika organizacija civilnog društva i 6 nezavisnih stručnjaka od kojih 3 predlažu organizacije civilnog društva, a 3 jedinice lokalne samouprave jer se upravo takav omjer i sastav pokazao i do sada u praksi kao jedan dobar model i nema nikakve potrebi mijenjati ga. Sada se naime predviđa samo 3 stručnjaka i to u izboru lokalne zajednice, a civilno društvo izgubilo mogućnost predlaganja predlaganja stručnjaka u taj odbor. Dovoljno je samo dodati odredbu imenovanja i zamjenika članova odbora. Također u ovim izmjenama vidimo mogućnost da se prepozna uloga volonterstva u sustavu civilne zaštite pa predlažemo da se navede da se volontiranje može provoditi i kroz operativne snage sustava civilne zaštite što je sada naravno već realnost pa ju kao takvu treba i eksplicitno ugraditi ugraditi u zakon. Sve što danas znamo govori nam kako bi volontiranje i civilno društvo trebalo biti integralni dio suvremenog koncepta civilne zaštite koji će uzeti u obzir sve spoznaje, iskustva i potencijale građanskog aktivizma i organizacija. Također ne vidimo ni potrebe ni opravdanja da se u svim člancima po ovom prijedlogu izmjena Zakona o volontiranju, pojam volonter, volonterka zamjenjuje pojmom volonter naročito zato što se ta izmjena objašnjava kao jezično poboljšanje. Ne vidimo jezično sporno da ostanu navedena oba spola, valjda nije potrebno dokazivati ulogu i doprinos žena u volontiranju. Ovu izmjenu smatramo dapače korak natrag u nastojanjima da se izborimo za ravnopravnost spolova i predloženu novu odredbu izrazi koje se koriste u ovom zakonu, a imaju imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod ne smatramo pojednostavljenjem niti jezičnim poboljšanjem već izbjegavanjem navođenja oba spola kroz cijeli tekst ovog prijedloga. Naročito upozoravamo na potrebu da se čl. 32. ovog prijedloga izmjena usuglasi sa čl. 14. st. 5. Zakona o ravnopravnosti spolova koji kaže, sve obrazovane ustanove kao i sve druge moraju u sadržajima svjedodžbi, certifikata, licencija i diploma koristeći jezične standarde sukladno ovom zakonu navodeći strukovne kvalifikacije, kvalifikacije, zvanja i zanimanja u ženskom odnosno muškom rodu ovisno o spolu primatelja, primateljica dokumenta. Zato smatramo da je dosadašnja formulacija volonter, volonterka bila primjerenija i točna u odnosu na ravnopravnost spolova, a i na realnu situaciju u volontiranju. Još je važno istaknuti, zakon nije dovoljan da dođemo do povoljnijeg okruženja za razvoj volontiranja. Nacionalni program za razvoj volonterstva čiji je prvi nacrt kao što smo već čuli kreiran još 2013.g. još uvijek čeka na usvajanje. Zadnji nacrt je za 2020.-2024. prošao javno savjetovanje u lipnju 2020. Nacrt je to koji omogućuje da se vrlo specifičnim mjerama utječe na razvoj volonterstva kao horizontalne vrijednosti u brojnim društvenim područjima u odgoju i obrazovanju, sudjelovanju mladih, stvaranju inkluzivnog društva, dostupnosti volontiranja, afirmiranju dobrih društvenih vrijednosti, poticanju poslovnog sektora na doprinos zajednici, poticanju lokalnih politika i podrške volontiranju, razvoj kriznog volontiranja te razvoju infrastrukture za razvoj volonterstva. Zato apeliramo da Nacionalni program za razvoj volonterstva što prije dođe u saborsku proceduru. Zaključno, volontiranje ima još veću vrijednost ukoliko se pridruži vrijednostima koje podržavaju socijalnu uključenost, ravnopravnost, solidarnost, otpornost zajednice i društveni angažman, promidžbu zajedničke odgovornosti te temeljne europske vrijednosti. U takvom okviru vrijednosti volontiranje doprinosi europskom socijalnom modelu sigurnosti, miru, koheziji i prosperitetu, pruža okvir za konstruktivni narativ o budućnosti kao alternativni narativ onim ekstremističkim i populističkim stavovima. Volontiranje se aktivno suprotstavlja govoru mržnje, promiče uključivanje i toleranciju te omogućuje građanima da budu izravno aktivni u razvoju budućnosti kojoj teže. Zato će klub zeleno-lijevog bloka podržati svaku pa i ovu zakonsku inicijativu koja omogućuje i podržava bolju organizaciju i razvoj volonterstva u Hrvatskoj. Na ovaj konkretan prijedlog izmjena predat ćemo i svoje amandmane. Iskoristila bih još ovu ovu priliku sa ove govornice zahvaliti svim volonterima i volonterkama koji su naročito u posljednjim kriznim situacijama u stotinama i tisućama potrčali i pomagali nesebično do krajnjih svojih granica ljudske izdržljivosti i zahvaljujem im na tome, zahvaljujem im na njihovim svim inicijativama i svim pomoćima. Oni čine ovo društvo boljim. Hvala vam. Slijede pojedinačne rasprave, prva je prijavljena poštovana zastupnica Vesna Bedeković.

Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena državna tajnice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, evo kao što svi znademo dakle sustav volontiranja u RH definiran volontiranja u RH definiran je Zakonom o volonterstvu koji je kao što smo rekli prvi puta Hrvatski sabor donio 2007. godine sa jednim neznatnim izmjenama 2013. godine i ono što želim naglasiti dakle ako analiziramo dostupne podatke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o organiziranom tada počevši od te nulte godine kao što sam rekla u jednoj replici, polazne dakle godine 2009.-te već slijedeće 2010. godine ukupni broj volontera je porastao i iznosio 13.992 sa 725.860 sati volontiranja, a onda nakon toga u narednom desetogodišnjem razdoblju imamo porast broja i volontera i sati volontiranja i evo prema podacima dostupnima iz 2019. godine ukupni broj volontera je bio 24.280 sa ostvarenih 3 milijuna 43 tisuće 954 sati, sata volontiranja. da te brojke, ovo je statistika iz 2019., danas je 2021. i zasigurno je ta brojka puno veća i što se tiče volontera i što se tiče sati volontiranja i doista evo koristim prigodu s ovog mjesta zahvaliti svim volonterima na svim dobrovoljnim i plemenitim aktivnostima koje čine osobito svemu onome što je učinjeno u ovom području u vrijeme razornih potresa i u Zagrebu i na Banovini. ono što želim istaknuti da unatoč dakle porastu broja volontera i sati volontiranja i naravno da možemo i trebamo govoriti o pozitivnim primjerima i porastu broja volontera angažiranih na različitim profilima organizatora volontiranja i nadalje kao što sam već napomenula u jednoj replici najveći broj volontera je uključen u rad organizacija civilnog društva što je sjajno i izvrsno. Međutim, smatram da treba poticati volontiranje prije svega u odgojno-obrazovnim institucija, u institucijama i sustavu socijalne skrbi, zdravstva itd. I ono što smatram da je bitno naglasiti da doista je taj po meni značajan segment volonterske infrastrukture čine zapravo, upravo volonterski centri koji pružaju potporu organiziranju volontiranja i svakako doprinose razvoju volonterstva u cjelini, a naravno znademo da je njihova osnovna dakle uloga promoviranje i razvoj volonterskih aktivnosti kako na lokalnoj tako na regionalnoj pa onda i nacionalnoj razini kroz pružanje različitih i ovaj usluga. Naravno veliku ulogu u financiranju volonterskih centara i volonterskih programa ima i naravno da treba imati resorno ministarstvo odnosno Vlada Vlada RH. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike već dugi niz godina putem natječaja za projekte organizacija civilnog društva aktivno potiče razvoj volonterske infrastrukture u vidu financiranja projekta volonterskih centara. možemo reći prema zadnjim podacima da je u protekloj 2020. godinu uz financijsku potporu ministarstva na području RH sudjelovalo ukupno 33 volonterska centra od čega 28 lokalnih i 4 regionalna. Ono što moramo znati i osvijestiti da je volonterstvo područje koje se razvija iznimno brzo i stoga pozdravljam izmjene ovog postojećeg zakona. Razlika između prvog i drugog čitanja to smo već evo utvrdili čine, čini ovaj povećani omjer dakle izmjena Članka 22. i 23. kojim se mijenjaju Članci 21. i 22. gdje je broj predstavnika organizatora volontiranja odnosno organizacija civilnog društva koji se bave razvojem volonterstva izmijenjen, dakle sad imamo omjer članova 10 naprema 11 u korist organizacija civilnog društva. Svakako će Nacionalni program za razvoj civilnog društva doprinijeti doprinijeti još jačem, intenzivnijem uključivanju volontera, a ono na što smatram da je osobito važno staviti naglasak …/Upadica: Vrijeme./… osvještavanje volontera kod poslodavaca i vezano za benficije tijekom školovanja. Hvala vam. promicanje volonterstva može i dogoditi uz vrednovanje. Vidjeli smo da nažalost u zakonu neće biti upravo ovo što ste vi zagovarali da nije samo civilno društvo koje nažalost vrlo često, a vi najbolje poznajete i svoj sektor radi nešto što drugdje radi npr. sustav socijalnih službi, da poneka volonteri rade nešto što bi trebala uređena država raditi, ali vi ste govorili ovdje o značaju odgoja i obrazovanja. Sjećam se u prošloj diskusiji da smo se složili da bi ipak neku vrstu valoriziranja trebalo imati upravo u odgoju i obrazovanju. Da li je to vrstama bodovanja koje bi davale izvjesnu ne samo prednost upisu u srednje škole, ako možemo dobiti za pobjedu na testu iz matematike ili hrvatskoga jezika, da neke bodove donosi i volontiranje, pa ukoliko možete doista utjecati da takvu neku …/Upadica: Vrijeme./… vrstu, možda HDZ amandmana stavi da se ipak to unese u zakon. Hvala vam lijepa uvažena kolegice na replici. Da, raspravljali smo o tome i prošli puta, raspravljali smo i danas na današnjem odboru i doista se svi slažemo da je volonterski rad potreban na adekvatan način valorizirati, ono što sam rekla, osobito kod poslodavaca dakle svojevrsno radno iskustvo, osobito kod mladih ljudi koji se prvi puta zapošljavaju, a svakako i kao dodatne bodove kod upisa, odnosno dodatne bodove tijekom školovanja. Međutim, osim Zakona o volontiranju, odnosno volonterstvu, ovu problematiku smatram da je potrebno regulirati i nekim drugim zakonima, kad je u pitanju odgoj i obrazovanje, odnosno odgojno-obrazovni sustav, ali slažem se s vama s vama Hvala g. predsjedavajući, poštovana kolegice. Da raščistimo ipak ovo pitanje članova u Nacionalnom odboru. Dakle, po prijedlogu imamo konkretno, 8 predstavnika civilnog društva, imamo 3 nezavisna stručnjaka koji se bave volonterstvom i civilnim društvom na prijedlog jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, to je isto javna uprava koja predlaže stručnjake, za razliku od postojeće odredbe gdje su bili 6 stručnjaka, od kojih je 3 predlagale su civilne, dakle organizacije, a 3 je predlagao javni sektor. Dakle, da zaključim, ipak je točno što govorim da je omjer sada 13 predstavnika javnog sektora u odnosu na 8 civilnog društva jer ova 3 stručnjaka ne možemo podvesti pod organizaciju civilnog društva. Hvala. Hvala vam lijepo uvažena kolegice. Ja nemam pred sobom zakon na klupi, na klupi mi je Zakon. Ono što je činjenica da je omjer broj predstavnika organizatora volontiranja i odnosno ili organizacija civilnog društva koje se bave razvojem volonterstva izmijenjen i time je postignut predloženi omjer predstavnika tijela državne i javne uprave i predstavnika organizacija civilnog društva, omjere 10:11. Možemo, naravno, nemamo više vremena, a rado bih raspravila, možemo evo, nakon ove rasprave. Imamo još jednu repliku, poštovana zastupnica Dreven. poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Evo ga, ovaj Zakon je, vidimo da se vodi briga o tim volonterima još od 2007. i da se uvijek nadopunjuje, da se uvijek mora usavršavati jer nažalost, volonteri se najčešće koriste u nesrećama, u nekakvim ovoga, se ne razumije./... što je sasvim bilo rečeno i drago mi je da je sad ovoga se vidi, bilo je kratkotrajno i imamo sad i ovo dugotrajno volontiranje jer ipak vidimo da je potreba za volontiranjem, odnosno pomoć starijim domaćinstvima koji žive možda duže, na nekakvim izoliranim mjestima, da ti volonteri itekako dobro dođu da tim ljudima, nacijepaju drva, donesu, očiste stanove, vode brigu o tim starijim domaćinstvima kojima su ovoga, i ostali i mislim da bi se trebalo voditi malo

Hvala lijepa poštovana kolegice, zahvaljujem vam na replici. Da, i kao što ste vi i sami rekli, dakle ovim Zakonom je dodatno, dakle ovim Izmjenama i dopunama dodatno uređen pojam dugotrajnog volontiranja kako bi bolje odgovaralo realnom stanju, pri čemu se omogućava, naravno i dugotrajno volontiranje maloljetnih volontera, dakle i mladih, doista mladih ljudi i ono što je jako važno uz onemogućavanje veće zaštite djece i svih drugih osjetljivih skupina, a naravno, ova vaša primjedba o važnosti i potrebi volontiranja kad je u pitanju rad i, ja ja bih rekla usluge, je li, pružanje usluga starijim osobama, starije životne dobi, tu itekako volonteri mogu doprinijeti jer mi imamo situacije da naši stariji sugrađani, neki od njih naprosto se ne odlučuju u poznoj životnoj dobi za smještaj u domovima za starije i nemoćne, nego ostaju u svojim kućama, a tu naravno, svakako volonteri itekako mogu pomoći u pružanju usluga. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća pojedinačna rasprava poštovana zastupnica Rada Borić. Poštovana državna tajnice, poštovani predsjedavajući. možda za početak, budući da nisam mogla dvije replike dati, htjela bih reći, a i govorit ću inače o promoviranju ili promicanju i vrednovanju volonterstva da je sigurno prekasno vrednovanje, da, dakle, ili da tražimo od poslodavaca, kako je gđa. Bedeković rekla, da oni eto, vrednuju volonterstvo, govorili smo o opasnostima da se stažiranje sigurno ne može biti podvođeno, volonterstvo pod stažiranje i obrnuto. Danas smo možda malo manje to istaknuli. Vi ne možete poslodavce natjerati da priznaje moje volonterske sate koje mogu napisati u svome CV-u, ali kako ćemo i imati te sate ukoliko nismo, moje pitanje je bilo, kako ćemo promovirati volonterstvo u obrazovanju? Lako je za u nižim razredima, ali osigurati da već u osnovnoj školi, oni koji su volontirali u zajednici, u svojoj vlastitoj zajednici, imaju neke bodove, neku izvrsnu prednost kao što postoje različite vrste prednosti za upise u srednje škole, pa onda iz srednjih škola u fakultete. To je promoviranje volonterstva. Nešto bi htjela reći o promoviranju volonterstva u kriznim situacijama, a evo, svjedočili smo, u potresom pogođenom području, što je značilo u početku neorganiziranje ili loše organiziranje volonterstva i to se dijelom zasigurno dogodilo, a možemo govoriti onda zašto se dogodilo i o propustima u samom sustavu civilne zaštite i vrlo dobro znate kako su ljudi otvorenoga srca pohrlili na Baniju ili Banovinu pomagati i kako je izgledalo to prvih dana. Ali, ono što je više zabrinjava i oni koji danas odlaze na Baniju čut će od ljudi i čut će od ono udruga koje su tamo ili od inicijativa, da nažalost kao što to uvijek biva, da, je li, nemojte nas zaboraviti. dakle, pitanje je kako učiniti i otpornost i osigurati da one inicijative koje su samoniklo i nastale tamo, da te inicijative i prežive. Jedan od razloga ili rekla bih, nepodrške je upravo to što nema nekog vrednovanja. Reći ću vam kako možemo odlično vrednovati ukoliko već nema, imamo ne znam, godišnje nagrade za volonterstvo, ali ukoliko samo civilno društvo, organizacija civilnog društva vrednuju rad jedni drugima, čine i neku, rekla bih, i bolju sinergiju. vrednovati volonterstvo znači promicati volonterstvo. Tako je svoj doprinos u, rekla bih, i u kriznim, prvoj kriznoj situaciji na Baniji, ali i doprinos koji daju i ovog trenutka nekoliko inicijativa i i udruga na Baniji, moramo ih ovdje gratificirati, moramo reći što znači biti svakodnevno s ljudima i raditi nešto što je post potresna obnova Banije, raditi nešto što je recimo, što je sustav sam zaboravio. Civilno društvo dakle nije čekalo, civilno društvo udruge napravile su nagradu. Također, vjerojatno s razlogom imaju svoj fond koji se zove Fond za druge, dakle ta vrsta brige za druge i dodjeljuju nagradu Nada Dimić, također, jedno zaboravljeno i oteto ime i ove godine je Fond za druge nagradio 3 udruge koje upravo rade na Baniji ili Banovini. To su, svi znate ili ako ne znate, možete ih svih ih pogledati, Ljudi za ljude, koji su radili i prije samoga potresa, međutim, Ljudi za ljude u ovom trenutku doista brinu kroz različite vrste pomoći u sinergiji s drugim udrugama ili drugim zakladama, kao što je to zaklada Solidarna, oni na Baniji grade kuće za ljude. Ljudi ne mogu ostati u kontejnerima, da vam ne kažem za velikih kiša da su neki od nas nosili svoje vlastite cerade i transparente naše zajedničke, ne bi li se pokrivale kuće i pokrivali se kontejneri ili staje na samoj Baniji. Ono što je jako važno, da neke od tih udruga, kao što su to DoDo ili Dobro Dobrim, dakle i u naslovu se vide što rade, brinu doista i za one ljude koji su i tamo na rubu siromaštva. Jednu posebnu inicijativu bih istaknula, možda zašto što je to inicijativa koja ima ima 30-tak terenskih posada, zovu se Sloga, neformalna su inicijativa, oni, što je vrijednost takvih inicijativa? One rade sa lokalnim inicijativama, lokalnom zajednicom, rade sa Stožerom, rade sa Crvenim križem, oni su dakle od onih prvih poslova pomoći od čišćenja terena, uređivanja terena, pomagali statičarima upisivati i pomagati ljudima, pronaći i vlastite dokumente, ono što sada vrijedno rade, a to je ono što bi trebao biti plan oporavka Banije, a to je, imaju projekte uređenja vrtova, uređenja biogredica, povezali su se sa alternativnim bankama staroga sjemena gdje se čuva staro sjeme, dakle, povezali su se sa migrantskim organizacijama, u zajednici u kojoj postoje nagrada kad dodijelite takvu nagradu trima udrugama ili jedno je udruga samo taj DoDo, Dobro Dobrim, ali drugo se neformalne inicijative i platforme koje su, nisu došle i otišle i koje solidarno rade s građanima tamo i ukoliko mi nećemo nagraditi, dakle malim građanskim nagradama, više simboličnim, ako mi nećemo promovirati na taj način volonterstvo, mi nećemo imati volonterstvo koje će imati i, rekla bih, kontinuitet rada. Mi ćemo imati zato što jesmo dobri ljudi, kad se dogodi kriza, mi ćemo se naći na nekom mjestu, a poslije ćemo te ljude koji su bili u nekoj nepogodi zaboraviti. Moramo pokazati i upravo solidarnost i otpornost i tog volonterstva na način da solidarno se ostaje u zajednicama i da se zajednice povezuju i dapače, da se proširuju, da sada

Poštovana zastupnice, i vi ste i vaša kolegica iz kluba spomenuli volonterstvo u kriznim situacijama. Ne znam da li ste svjesni da je jedan dio toga definiran u Zakonu o civilnoj zaštiti. Tamo piše tko organizira volontere, tko ih poziva i kako se s njima postupa? Ne znam da li postoj potreba da na, u 2 zakona definiramo iste stvari. Odnosno, ako to treba tako raditi, onda trebamo staviti u kontekst sa ostalim zakonima jer .../Govornik se ne razumije./... gdje se zapravo oni već organizirani odnosno gdje je jasno definirano tko će i kao će raditi, odnosno tko će ih organizirati. Hvala vam lijepo, ali ja sam uvodno rekla da nažalost i vrlo sam to pažljivo rekla jer ovdje imamo i kolege koji su i uključeni više naravno u samu civilnu zaštitu, rekla sam da nažalost, pokazala je kriza propuste i pokazala je i zapuštenost organizacije i civilne zaštite. Mi smo vidjeli doista kaos prvih, bar neki od nas koji su tamo bili. Dakle nije bilo od toga o čemu ovdje govorimo prave sinergije. Ne smeta da ponekad u dva zakona stoje ako su oni u sinergiji jer ponekad

spomenuli ste jednu od niza aktivnosti udruga koja je prepoznala da ljudima na Baniji treba pomoć drugačija od one na koju smo uvijek spremni da damo konkretne možda neke pakete pomoći hrane ili nešto slično, dakle ova udruga se je uputila dati alat kako ti ljudi održivo mogu naučiti bolje koristiti svoje resurse na području koje imaju i kako zapravo im omogućiti da tamo ostanu. To je jedna vrlo, vrlo vrijedna aktivnost koju provode volonterke i volonteri i na tom području, ali ta aktivnost se ne bi mogla provesti da iza njih ne stoji opet jedna korporacija ili neki ljudi koji su prepoznali da takve projekte trebaju financirati i trebaju im dati podršku. Tu se sad otvara to osnovno pitanje u Hrvatskoj je puno ideja, puno je mogućnosti, ali je zapravo još uvijek malo tih sredstava kojima se može u vrlo kratkom roku potaknuti da se implementiraju dobri projekti. **Borić, Rada (NL)** Prvo moram ispraviti npr. korporacija, volonterstvo može dakako uspijevati ako ima podršku korporacije. Recimo fondacija, Zaklada „Solidarna“ ako pogledate ne samo da je transparentno pokazivalo od prvoga dana koja sredstva su uplaćivali građani pa onda naravno i različita poduzeća, ali je pokazala što će s tim sredstvima. Vi imate pravo kad na početku idemo volontirati onda naravno nosimo i svi smo nosili ono što je bilo nužno, nužne potrepštine. Ali treba imati viziju što ćemo dalje pa takvu viziju trebaju imati i volonteri i onda je sigurno vizija, naravno da su ljudi kad smo odlazili peti puta rekli hvala vam, hvala dobili smo mlijeko, dobili smo vodu, imamo higijenske potrepštine, pa su možda prvi puta tražili hranu za pse, ali sada ljudi žele vidjeti kako će tamo živjeti dalje i možemo li ih podržati i zajedno kreirati taj zajednički život, a to je onda ideja recimo od sadnje vrtova i to, saditi biohranu …/Upadica Sanader: vrijeme./… itd. **Sanader, Hvala lijepa. Poštovana kolegice, referiram se na dvije stavke koje ste spomenuli na početku vašeg izlaganja, a to je promicanje volonterstva i pitanje poslodavaca i s njihove strane vrednovanje volontiranja. No tu bi prvo morala ukazati na ono što čl. 11. kaže, a to je da se ne može dati volonterske poslove ako postoji neka mogućnost da se ostvari niz poslova preko ugovora o djelu. E sad tu dolazimo do problema da imate recimo u području zdravstva imate mogućnost, evo našla sam nekakvu brošuru, 33 aktivnosti koje bi mogle biti volonterske. Ali zašto kažem kolizija, zato što niz tih aktivnosti se može naći u popisu i u opisu radnog mjesta onih koji rade. E sada je drugi problem što konkretno u tim zdravstvenim ustanovama nemate popunjenu sistematizaciju radnih mjesta znači fale vam zaposlenici, a ne možete s druge strane onda zapravo dati mogućnost volonterima da rade jer kakti morate zaposliti one koji će raditi preko ugovora o djelu. …/Upadica Sanader: vrijeme./… A opet bi trebalo motivirati poslodavce da ipak prime volontere barem za one aktivnosti za koje ne postoji ugovor o djelu. Hvala. Naravno i svi smo govorili prošli puta doista ne smije se dogoditi da volontiranje, a mnogi ljudi razumiju da ako ću ići recimo u zdravstvenu ustanovu ili ne znam u neko poduzeće volontirati da ću možda imati prednost da ću biti tamo i zaposlena. Znači ne može biti u zdravstvenim ustanovama volontiranje zamijenjeno za staž, ali i u covid krizi dakle nema sigurno u popisu poslova da svi mi ovdje nismo mogli ići i popisivati ljude ili bar davati maske negdje na nekim mjestima gdje se to moglo dogoditi, sigurno se moglo da se napravi neki drugi popis. Ono što mislim da pravi poslodavac ako ga zanima naravno niko ga ne može natjerati na to, kad mu netko dolazi na intervju i kad ima svoj CV i ako vidi sve što je prošao, ljudi pišu sve dodatne edukacije ako tamo napiše da ima 100 volonterskih sati ili 1000 je sigurno može reći gle taj čovjek je dao svoj

Hvala poštovani potpredsjedniče. Državna tajnice još jednom sa suradnicom. Kolegice i kolege. Kroz svaku raspravu koja je danas i prošli puta na temu ovog zakona bila izrečena ovdje, svi skupa smo zaključili da je Hrvatska jedno nepresušno vrelo volontera, ljudi dobre volje koji su uvijek spremni pomoći najviše u nekim nepogodama, tragedijama, najviše u situacijama koje se dogode preko noći i gdje zapravo svi skupa pokazujemo solidarnost. I to je uistinu nešto s čime se trebamo ponositi, ali i nešto što nam treba biti i primjer odnosno drugi primjeri kako to institucionalno ugraditi i kako zapravo vrednovati to što već imamo među našim građanima. Stoga ću ja danas ovu svoju pojedinačnu raspravu zapravo pokušati iskoristiti da predstavim široj javnosti kroz promoviranje volontiranja jedan projekt koji nosi naslov „Odgoj za volontiranje i održivi razvoj u školama“ koji je u okviru švicarsko-hrvatskog programa suradnje provelo Savez društava Naša djeca Hrvatske zajedno sa partnerima to su OŠ iz Gospića i Slatine i Društvo naša djeca Zabok. To je projekt koji je proveden na godišnjoj razini od 1.5.2019. do 30.4.2021.g. znači u nimalo zahvalnim okolnostima u okolnostima kada su i te škole radile, sjetite se i po principu ne samo rada sa djecom u školama već i online programima itd. cilj to programa bio doprinos odgojno obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva razvoju volonterstva koje je upravo ono o čemu mi ovdje danas pričamo i što pokušavamo promovirati i dati za primjer. Dobrih praksi već u Hrvatskoj ima, možda ih samo trebamo uzeti i zapravo ugraditi u nove akcijske planove. Time se govori o održivom razvoju i aktivnoj dječjoj participaciji u lokalnim zajednicama u Hrvatskoj. Tu je bio niz specifičnih ciljeva i ideja koje su se trebale provesti to je bilo od jačanja jačanja i razvoja kompetencija učenika, od odgoja za volontiranje, odgoja za održivi razvoj na području što ruralnom, što urbanom, pokretanje i razvoj održivih školskih volonterskih klubova, volonterskih programa i to prvenstveno u odgojno-obrazovnim ustanovama. Cilj je bio između ostalog i informiranje i podizanje svijesti opće populacije i građana o važnosti odgoja za volontiranje i održivi razvoj i prvenstveno jačanje kapaciteta školskih volonterskih klubova. Bio je tu uključen velik broj, broj djece koji su proveli niz radionica, radionice su osmišljavali sami, uključivali su se u volonterske akcije, studijska putovanja po Hrvatskoj, upoznavali su Hrvatsku, upoznavali su prijatelje, imali su i završne tribine ali i najvažnije imali su medijsku vidljivost. To su sve mogli realizirati zašto što imali osigurana financijska sredstva za provedbu ovoga projekta i končano komunikacijski plan projekta koji je završio sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj. Ono što bi željela ovdje samo podcrtati, svi ti volonteri dobrovoljno ulažu osobno vrijeme trud, znanje i vještine, oni to ulažu na zajedničku dobrobit bez postojanja uvjeta uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi. Tri su ključna elementa koja se prepoznaju u gotovo svakoj definiciji volontiranja u svakodnevnoj upotrebi, slobodno ili dragovoljno ulaganje vremena, truda, vještina, aktivnosti koje se, kojima se poduzimaju ne zbog financijske ili neke druge imovinske koristi već su usmjerene isključivo na dobrobit drugih osoba ili društva u cjelini. Neformalnim oblicima učenja posebno je važno upozoriti na vrijednosti, na ulogu i značaj volontiranja, omogućiti stjecanje iskustva volontiranjem te kroz građanski odgoj i obrazovanje razviti cjelovitu osposobljenost za volontiranje društvenu solidarnost i aktivno građanstvo. primjer programa i projekta je dostupan svima, svi ga mogu primijeniti, a bilo bi lijepo kada bi ga ministarstvo koje ga je i financiralo jednim dijelom zapravo predložilo i drugim ministarstvima prvenstveno kroz sustav odgoja i obrazovanja da se nađe kao jedan pilot projekt dostupan svim školama koje su za to zainteresirane možda kroz neku dodatnu, dodatnu aktivnost jer sigurno se pokazalo da djeca imaju interes volontirati kada im se pruži za to mogućnost. Hvala. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Zastupnice Posavac Krivec spominjali ste aktivnosti koje provode društvo Naša djeca, znam da ste bili izuzetno aktivni i osobno sam sudjelovala u nekim aktivnostima koje ste inicirali, na čemu čestitam. Također bili ste čelnica lokalne samouprava pa bih ovdje htjela čuti i vaš osvrt na jednu veliku skupinu volontera, a to su hrvatski dobrovoljni vatrogasci kojih ima 150.000 u Ja sam osobno članica jednog dobrovoljnog vatrogasnog društva u Moslavini na što sam osobito ponosna. To su ljudi koji spašavaju druge ljude, njihovu imovinu, naravno volonterski, žrtvujući se, izdvajajući svoje vrijeme koje je možda namijenjeno njihovim obiteljima, ali baš u toj želji da pomognu nikad ne pitaju je li pravi trenutak. Pa vidjelo se i u aktivnostima na Banovini da su oni među prvima stigli na teren. na tu jednu populaciju koja je često zaboravljena, sjetimo ih se samo kad se dogode neke velike nesreće, požari ili poplave. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana kolegice Petir, ja vama jednako tako čestitam na vašem dugogodišnjem angažmanu kao dobrovoljne vatrogaskinje, ali o tom vašem angažmanu zapravo treba govoriti s jednog drugog aspekta. Vi ste na neki način u svojoj obitelji odgojeni da to budete i to je ono što ja pokušavam cijelo vrijeme kroz ovu raspravu reći. Mi moramo mlade ljude odgajati da oni neko zvanje, neku aktivnost zavole i da joj se posvete, da u njoj vide dobrobit ne za sebe nego za zajednicu. Vi ste to prepoznali u dobrovoljnom vatrogasnom društvu zašto što su vas tako prvenstveno odgojili vaši roditelji i vaš otac koji je niz godina dobrovoljni vatrogasac. I ona je sasvim prirodno da takve vrijednosti cijenite i da im se, da im se na neki način posvećujete. I ni jedna aktivnost ni u mom mandatu kao lokalne čelnice nije prošla bez velikog angažmana dobrovoljnog vatrogasnog društva, od sportske, humanitarne pa nažalost i katastrofa poplava. To trebamo cijeniti i tim ljudima trebamo dati jedno dodatno priznaje. Poštovana zastupnice ja ću se referencirati na vaše izlaganje koje ste imali u ime kluba kad ste rekli da ćemo ovaj podržati, međutim da smatrate da ima još dovoljno, da ima još puno prostora da se ovaj zakon poboljša, ali da sve trebamo te prijedloge koje prikupimo staviti u …/nerazumljivo/… zakonima i to je posebice važno kad gledamo kontekst zastupnice kojoj sam malo prije replicirao jer zapravo to što je bio kaos na Banovini to nije bilo zbog toga što se nije moglo napraviti to drugačije. Znači dole su bili dobro, ja sam bio dole isto veče kad je bio potres, dole su bili dobro organizirani oni koji su imali svoju komandu. Znači vatrogasci su radili savršeno, ali civilna zaštita nije radila dobro. Zašto? Jer nije dobro radio krizni stožer, a krizni stožer treba organizirati volontere. I ako mi sad stavimo ponovo još nešto u ovaj zakon o volonterima vezano za krizne situacije nećemo dobiti ništa. **Posavec Poštovani kolega Paviću vi ste dobro primijetili. Ovaj zakon je krovni, krovni zakon i on treba definirati što je to volontiranje, koje su njegove obveze, koje su njegove dužnosti, ali on mora biti horizontalno povezan sa svim ostalim zakonima kako bi se kroz akcijske planove i druge aktivnosti mogao primjenjivati. Dakle, mi smo u ovoj nažalost situaciji koja se dogodila na Baniji u kojoj vjerujem smo svi bili prisutni na neki način da neke stvari u sustavu ne funkcioniraju. Na njih smo ukazivali od samoga početka. Ovdje je sada kolegica Petir iznijela da je dobrovoljno vatrogastvo funkcioniralo. Da zato što su oni ustrojeni, dok druge stvari koje smo ustrojili možda prekasno i nismo se dovoljno njima posvetili se u toj situaciji odmah ad hoc nisu nisu pokazali dovoljno dobro organiziranima. Dakle tu treba dati vremena, ali to treba prepoznati kao našu jednu slabost koju zajednički možemo popraviti upravo kroz ove akcijske planove i modernizaciju, reći ću, drugih zakona. Ne trebamo mi sad opet čekati 10 godina za izmjenu ovog Zakona, ajmo ga mijenjati kad za to se steknu uvjeti. Sljedeća replika poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, kolegice Posavec Krivec. Vi ste pri kraju svoje rasprave spomenuli onako, nježno temu građanskog odgoja i apsolutno sam sigurna da je to tema koja je izuzetno važna, dakle kod nas se sve stvari izvitopere, tako se i tema građanskog odgoja u školi pretvorila u nešto u što se nije trebala pretvoriti. Dakle, ja sam apsolutno sigurna da je djeci danas u odgoju potrebno i poseban predmet koji se zove građanski odgoj na kojem će učiti i o financijskoj pismenosti i o demokraciji i o tome što je parlament i o tome što su izbori, ali i o tome o čemu danas govorimo, a to je da je važno raditi za opće dobro. Da tim pomažeš zajednici, pomažeš sebi, bolji si čovjek, bolje napreduješ, dakle, sigurna sam da svatko tko se i u malom dijelu svog života se odlučio da bude da bude volonter na bilo koji način se osjećaju iz svega toga dobro. **Sanader, Ante (HDZ)** Odgovor. **Posavec Krivec, Ivana (SDP)** Hvala poštovana kolegice Mrak-Taritaš. Niz je istraživanja pokazao da svi oni ljudi, djeca, mladi, stariji, svi oni koji volontiraju, imaju bolje razvijeno samopoštovanje, imaju bolje razvijene socijalne vještine, imaju bolje razvijen osjećaj za pomaganje drugima i za potrebu društva. Oni to jednostavno stječu kroz svoj način života, kroz svoje određenje. Ja sam danas ovdje pokušala govoriti o nekim dobrim primjerima prakse. Obzirom da nam je vrijeme ograničeno, probala sam govoriti o djeci, ali imao puno, puno primjera u Hrvatskoj, u jedinicama lokalne samouprave koje provode građanski odgoj, potpuno je jasna i razvidna razlika kako ta dječica promišljaju, kako se ta djeca uključuju u druge aktivnosti, koji su njihovi izvannastavni sadržaji, kako oni provode svoje slobodno vrijeme, koliko čitaju i što cijene. Dakle, ja samo apeliram, da ono što je građanski odgoj prepoznao, primjerice, u Primorsko-goranskoj županiji, u Rijeci ili u nekim drugim sredinama, što će sutra prepoznati Zagreb ili neki treći grad, da to postane praksa, dobra praksa u Hrvatskoj i da odgajamo nove generacije kojima će na prvom mjestu biti opće dobro. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika poštovana zastupnica Rada Borić. Moje pitanje se također, odnosilo na važnost građanskoga odgoja i upravo aktivnog, .../nerazumljivo/... građanski odgoj i aktivno građanstvo. Da bi nam građanstvo bilo aktivno, prije toga valjda moramo imati građanski odgoj. Rekli ste koje su prednosti. Ja bih rekla, ako imamo to, imamo volontiranje, imamo i neku predrasudu da volontiraju najčešće ljudi koji pomažu, npr. zato što osim kriznih situacija, zato što možda imaju potrebe u obitelji, da li su to roditelji koji imaju djecu s teškoćama u razvoju, da li su to ljudi, koji naravno, volonter su, vide, ne znam, podržavaju starije osobe. Ono što je važno kako ćemo valorizirati rad. Dok mi ne uvedemo, kao što ima u Finskoj od 1600 radnih sati, poslodavac ti priznaje 300 sati doprinosa zajednici. 300 sati. Dakle i vi opišete što ste radili. Još vam poslodavac kaže pa to je više do 300 sati. Hoću vam reći .../Upadica: Vrijeme./... mi moramo to nagraditi, ne samo u školi. Poštovana kolegice Borić. Uupravo o tome smo danas više-manje svi govorili. O tome koliko je potrebno da društvo počinjen cijeniti i vrednovati volontiranje pojedinaca, bez obzira na njihovu dob, na njihovu spol, na njihovu orijentaciju ili bilo što drugo. Dakle, dok god društvo neće odgovoriti da vrednuje ono u što ulažemo svoje vrijeme, svoje znanje i sve one vještine koje, i kompetencije, koje smo stekli tijekom života, dotle nećemo ispuniti smisao i cilj i cilj volontiranja. Vi jako dobro znate, onaj veliki slogan i naslov sredstava koja su dolazila iz Europe, zvalo se Europa za građane. Europa za građane je upravo bio izvor prihoda koji možda nismo dovoljno dobro iskoristili da dodatno ojačamo taj segment jakog građanskog društva u RH koje će onda napraviti taj iskorak, još uvijek imamo priliku, još uvijek imamo šansu i možda je trenutak da kroz sve ove prijedloge koje smo danas iznijeli, zakonodavac ugradi i počne vrednovati volontiranje. **Sanader, Ante (HDZ)** I posljednja replika poštovana zastupnica Dalija Orešković. Uvažena kolegice, prije svega želim vam čestitati na doista izvrsnom izlaganju. Mala vrata na koju ste uveli temu građanskom odgoja nekako pripisujem vašem diplomatskom iskustvu, no, dotaknuli ste još nešto, istaknuli ste da su volonteri oni koji daju sebe, svoje vrijeme, svoj rad ne očekujući bilo kakvu imovinsku ili neku drugu korist. Pa kad smo se već dotaknuli i jedinice lokalne samouprave koje promoviraju volonterske vrijednosti, ja bih samo htjela ukazati na terminološku neusklađenost jer mi na razini jedinice lokalne samouprave imamo dužnosnike koji su volonteri. Međutim, primaju volontersku naknadu koja je zapravo plaća u iznosu polovice plaću koju bi primali da nisu volonteri. Smatram da to šalje jednu zabunu i mislim daje krajnje vrijeme da o tome otvoreno progovorimo u HS-u pa da ili promijenimo termine ili praksu. Da, poštovana kolegice Orešković, dobro ste to primijetili. Uistinu, taj pojam volontera u Hrvatskoj često poprima i negativne konotacije, upravo možda potaknuti tim primjerima koji najčešće dolaze sa strane politike. Svi jako dobro znamo što ljudi u Hrvatskoj i koje mišljenje imaju o nama koji se bavimo politikom i uvijek misle da smo tu prvenstveno iz nekih drugih pobuda. Kada govorimo o lokalnoj razini i dužnosnicima na lokalnoj razini onda je i velik primjer upravo onih koji stvarno volontiraju, ali i velik je broj onih koji pod krinkom volontiranja kao što ste rekli i primaju različite naknade koje često budu i veće od prosječnih prihoda pojedinaca, prosječnih plaća, minimalnih plana itd. i to nije dobar primjer, na to svi skupa trebamo ukazivati, ali možda i naći neko zakonsko rješenje da razdvojimo te dvije stvari i da u Zakonu o lokalnim dužnosnicima definiramo druge pojmove. Sljedeća pojedinačna rasprava poštovani zastupnik Ante Deur. Poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Evo sigurno Zakon o volontiranju i volonterstvu je jedan izuzetan plemeniti čin čovjeka, čovjeka jednog prema drugom čovjeku, ja prema vama, vi prema meni to je nešto što je uistinu bogom dano, što nam Bog daje da smo prirodni oni koji jesmo gdje bez obzira u cijelom svijetu vidimo samo čovjeka kako pomaže čovjeku. Sigurno da je to nešto što dajemo društvo, čovjek daje društvu, društvo daje čovjeku. Volontiranje nam je pokazalo kroz sve ove godine u cijelom svijetu da gdje je već to jedno izgrađeno institucionalno dosta dobro. U Hrvatskoj smo u ovih 30-ak godina od Domovinskog rata pa sve do danas pokazali da Hrvati imaju jedan poseban čin volontiranja, pomaganja, da osjećaju jedni za druge. Možda u crkvenim krugovima ne smijemo nikad sigurno zanemariti Crveni križ koji daje jednu posebnu, jedan signal koji je prisutan u svim društvenim zajednicama, ali u crkvenim udrugama i u samoj crkvi sam poziv je nešto što je poseban u svim redovima od Isusovaca gdje su mladi ljudi oko SKAC-a sakupljaju gdje pokazuju svoju ljubav onaj božji dodir koji nam daje jednu prisutnost gdje se ne pokazuje ni ideologija, ni vjeroispovijest, ni nacija, ali di dajemo uz božju prisutnost čovjek za čovjeka. Imamo Salezijance na Jarunu na Knežiji gdje okupljaju mlade ljude koji daju jedan poseban čin jedni za druge u svim društvenim situacijama, gdje je stvarno jedan poziv evo svima nama da vidimo da je to jedan istinski i kad pričamo o građanskom odgoju gdje oni pokazuju jedan božji odgoj čovjek za čovjeka. Volontiranje, volonterstvo je jedan širok pojam društva čovjeka prema zajednici. Nama je Domovinski rat donesao jedan čin gdje smo svi zajedno pokazali tu ljubav čovjek prema čovjeku bez obzira na vjeroispovijest, naciju, jednu ljubav dodira, bliskost svih zajedno. Ove prirodne nepogode koje su nas našle od potresa, pandemije ponovo nam pokazuje tu ljubav istinsku koju smo bez imalo razmišljanja išli biti oni najbitniji. Sigurno da određene zajednice naši navijački klubovi, branitelji gdje su od poplava se možda među prvima uključili u pomoć, razne zajednice evo čuli smo vatrogasci koji su kroz cijelu godinu daju snagu i obol koji idu svoje živote kroz cijelu godinu gdje pokazuju i gdje često nastradaju gdje smo možda sa malo razumijevanja, mislimo da je to njihov posao što je kod nas u našoj domovini još nije sazrelo da često promišljamo da je to nečiji posao, kad gledamo policiju, toliko toga bi mogli nabrajati da često nam to ostane u jednom prostoru zatvorenom. Ali bitno je raditi s mladima, mladi ljudi su otvoreni, mladi ljudi daju taj senzibilizam daju tu snagu ljubavi, oni nemaju tih predrasuda. Zato u svim crkvenim udrugama imamo najviše mladih ljudi jer oni nemaju predrasuda oni daju tu ljubav, oni je primaju i oni je daju. Možda mi u politici smo tu malo uvučeni u jedan drugačiji sustav određenih političkih organizacija, ali među mladim ljudima to ne postoji. Oni primaju i daju, to je ta plemenitost koju moramo učit i koju moramo radit na tome. Sigurno da je u našim školama je to jako bitno, sigurno da su škole početak onog što se daje mladim ljudima, ali danas nakon 30-ak godina postojanja Hrvatske države možemo biti ponosni uz sve nedaće koje smo prošli da je naša mladost uvijek bila prisutna, da su ljudi uvijek jedni uz druge i da imamo 72 sada koje su bile beskompromisne u cijelom svijetu da ih ne zaboravimo gdje su ponovo mladi ljudi pokazali tu jednu plemenitost, snagu, volju

Hvala lijepo. Gospodine predsjedavajući. Uvaženi kolega Deur. Ove godine ćemo u RH obilježiti 10. obljetnicu europske godine volontiranja, ali ono što je puno bitnije i važnije da su hrvatske građanke i građani u konačnici i hrvatski narod u cjelini pokazali opet kada je najbitnije, kada je krizno, kada je ključno u vremenima, prije svega pandemije, ali i prirodnih nepogoda potresa, poplava, izbjegličke krize da ne samo ljudski životi nego istinske ljudske vrijednosti humanizma, solidarnosti, brige o potrebitima su iznad svega, iznad bilo kojih preferencija vrijednosti i opet smo pokazali da smo zajedno kada je najteže. Vjerujem da će i ovaj Konačni prijedlog Zakona o volonterstvu nastaviti u tome smjeru širiti mrežu volontiranja u RH. hvala poštovani zastupniče, sigurno ovaj zakon je dobar i on pokazuje da mi kao društvo napredujemo. Sigurno u nekom vremenu koje je ispred nas, sigurno će dolaziti do raznih izmjena, poboljšanja i da će to u nekim okvirima u nekom vremenu doći do jednog odličnog zakona. zakona. Vjerujemo da je to nešto što je put prema tome. Sigurno da ste u pravu da je kroz sve ove godine hrvatski čovjek pokazao jednu snagu. Evo sad smo nažalost i u samom potresu u Sisačko-moslavačkoj županiji imali od Crvenog križa, Caritasa u našoj sisačkoj županiji kod naše biskupa Košića i svih ljudi dobre volje pokazano je jedno zajedništvo, snaga, plemenitost, pomaganje, nešto što ostajete bez daha kao čovjek. Hvala. To zorno pokazuje da postoje stvari koje se ne mogu kupiti novcem jer ljubav koju volonteri iskazuju ne može u stvari nitko platiti. Ono što su mene naučili još kao malu da ustvari jedino što se u životu posao koji se jedini računa je onaj koji se radi iz ljubavi. I u tom smislu volonterstvo ima tu jednu svoju plemenitu širinu koju bi trebali možda više cijeniti i sagledati. Govorili ste posebno o doprinosu katoličke crkve i crkvenih udruga tom volonterskom duhu i pomaganju ljudima. Ja bih rekla da to ni ne treba čuditi jer prema u stvari socijalnom nauku crkve svaki katolik kršćanin je obavezan bar 2 sata tjedno volontirati. Tako da ono što mladi rade koji su posebno sad si dali truda jest u duhu tog nauka koji trebamo njegovati i možda više nekako posvjestiti …/Upadica: Vrijeme./… da bude prisutan u društvu. mi kao društvo, kao cjelina pokazujemo i mislim nažalost stvari koje su se izdogađale su nas uvele da se, da pokažemo tu snagu i plemenitost. Sigurno da crkva kroz svoj nauk daje jednu posebnu cjelinu ljubavi i to je nešto što je najvrijednije. Mene osobno i vjerujem mnoge ljude evo često to što vidim u udrugama unutar crkve i često sam i na Jarunu kod naših salezijanaca i na Knežiji, gdje vidim more mladih ljudi, to je nešto plemenito, to je vidljivo, to je nešto što čovjeka mora ostaviti u jednom razmišljanju, promišljanju čega ti mladi ljudi crpe takvu plemenitost. I onda vidite da je ono što im Bog daje tu ljubav ono je besplatno je uz još veću ljubav oni je iskazuju prema svojim, prema svojoj zajednici i prema svom narodu. Slijedeća replika je poštovana zastupnica Nada Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Deur evo ja vam čestitam na raspravi, vi ste unijeli u ovu raspravu i jednu novu činjenicu, a to je da volontiranje, solidarnost, ljubav prema čovjeku, prema pomaganju nije privilegija nekih grupacija. Dapače, da to ima svaki čovjek u sebi, ali isto tako važno je i to naglasiti koliku ulogu u volontiranju imaju vjerske organizacije, koliku ulogu ima u volontiranju katolička crkva. Oni su prednjačili u pomaganju, volontiranju najsiromašnijima, najjadnijima, najbolesnijima za razne bolesti i svima kojima je potrebna bila utjeha, pomoć, njega i duhovna pomoć u onim najtežim i zadnjim trenucima života. Jedna od najvećih i poznatijih volonterki je Majka Terezija i evo upravo vi ste me, Majka Tereza i vi ste me u ovoj raspravi hvala poštovana zastupnice, nekoliko i vatrogasce, branitelje, navijačke skupine, razne civilne organizacije koje daju obol našem društvu i mlade ljude koji su tu iznad da nam daju ono da imamo jednu sigurnost i da vjerujemo da je ta plemenitost ne može nikada umrijeti. Slijedeća replika je poštovana zastupnica Maja Grba Bujević. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Poštovani gospodine Sanader, kolega Deur, valja spomenuti ovo što ste vi rekli sve je točno i naravno da se sa time slažemo i puno je tu sati volontiranja što se tiče crkvenih struktura. Međutim, valja spomenuti i hrvatske branitelje. Oni dugi niz godina volontiraju na taj način da pružaju cijele sebe, da se zaista trude da sve ono što znaju, mogu i hoće daju lokalnoj zajednici. Mi to često ne prepoznamo, pa evo možda je ovo trenutak i vaše povezanosti sa hrvatskim braniteljima, sigurno vaše iskustvo govori u taj prilog. U konačnici Banovina je pokazala da su brojne udruge branitelja iz cijele lijepe naše dolazile i pomagale i u konačnici neke su još uvijek tamo i pomažu. Eto, pa ih mislim da je ih u sklopu ovog Zakona o volonterima treba i to istaknuti. hvala vam lijepo poštovana zastupnice Bujević, sigurno da ste u pravu, to su branitelji su ljudi koji su '90.-tih godina bili mladi ljudi koji su tada prenosili tu plemenitost prema svojoj domovini kao što danas o mladim ljudima pričamo u ovom vremenu. Oni su uvijek tu jer ta plemenitost i ljubav prema čovjeku ona ne zastarijeva, ona je prisutna kroz cijeli životni vijek jednoga čovjeka, a ljudi koji su bili u Domovinskom ratu i njihova vrijednost ona je trajna, ona je tu prisutna za svoj narod, za svoju domovinu i ona nema nikakve, ona je besplatna. I to je ono što je primijećeno i što nam daje snagu za našu domovinu da je to vrijednost za koju je vrijedilo živjeti, a i za koju su mnogi hrvatski branitelji dali živote. Hvala vam Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Uvaženi zastupniče ja vas ne mogu pohvaliti za govor kao što je to učinila gospođa Nada Murganić, ja smatram da je to bio ogledni primjer jednog galimatijasa jednog nejasnog, nerazumljivog govora punog nepovezanih i nerazumljivih teza. Međutim, između ostalog ako sam vas dobro shvatila vi ste isticali ulogu mladih u crkvenim udrugama kako mladi nemaju predrasuda. Želite li vi to reći da mladi koji svoj aktivizam iskazuju kroz neke građanske udruge civilnog društva imaju predrasudu prema onima koji imaju vjerska uvjerenja ili ste htjeli uvrijediti sve nas saborske zastupnike pa tako i one koji volontiraju radeću tu nekakvu, pa poludifamaciju da smo puni predrasuda prema ljudima koji imaju određeni vjerski sadržaj. Je li to vaša teza i koje to veze ima sa Zakonom o volonterstvu o kojem raspravljamo danas? Sad imamo povredu Poslovnika poštovana zastupnica, .../Upadica: Hvala Sigurno da nisam mislio, ja sam i spomenuo civilne zajednice hrvatskog društva, ali sam dao prednost snazi i veličini crkvenih zajednica koje su od Domovinskog rata, pa i prije, kao što ste čuli i kolegica je rekla, od Majke Terezije u Crkvi, to je nauk vjere, pomaganje, plemenitost. Mladi ljudi ljubav Božju primaju i daju je besplatno, to ne znači da mladi ljudi koji su u drugim civilnim organizacijama nemaju taj sustav, nemojte mi to stavljati, to je nešto što nisam reklo, vjerujem da to niste ni mislili. Zakon ovaj sigurno, da i nabrajamo ljude koji svojim primjerom su nama primjer, vjerujem i meni i vama. Hvala vam. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, povrijeđen je Poslovnik 238., zastupnica Orešković vrijeđa zastupnika. Moje pitanje ustvari, kroz ovu povredu Poslovnika, tko je to zastupnica Dalija Orešković da ona može davati ocjene da li je neka rasprava dobra ili nije i kritizirati kolegu zastupnika da je njegova rasprava skup nerazumnih nekih riječi samo zato što se ta rasprava njemu ne sviđa, a o njenim raspravama, koliko se nama sviđaju, mi smo bili dovoljno pristojni pa nismo na taj način replicirali. **Sanader, Ante (HDZ)** Dobro, ovo nije bila povreda Poslovnika, ovo je bila više vaša replika, imate opomenu.

istinska ljubav, to je ono što ste naglasili, to je zasigurno .../Govornik se ne razumije./... svih dobročinstava, svih ljudi koji se bave volonterskim radom, svih ljudi koji imaju potrebu pomoći drugima, koji imaju potrebu pomoći onima koji su slabiji. Ti slabiji mogu biti slabiji zato što žive u neimaštini, mogu bili slabiji zato što su izloženi nasilju, mogu biti slabiji zato što su potlačeni, mogu biti slabiji zato što nisu slobodni, nisu slobodni u svojim uvjerenjima. Svi mi u nešto vjerujemo i svi mi smo potaknuti tom svojom vjerom da djelujemo dobro i zasigurno, ako ćemo ovako razgovarati ćemo se složiti da treba vrednovati svaki dobrotvorni rad, svaki rad koji leži na općem dobru, na tome da pomažemo drugima, pa onda kada ljudi za ljude pomažu siromaštvima zato što nemaju, to ćemo cijeniti. Kada Caritas pomaže onima koji nemaju, to ćemo cijeniti, kada autonomne kuće pomažu ženama koje su izložene nasilju, to ćemo cijeniti, cijenit ćemo one istinske vrijednosti koje gajimo u ovom društvu. Poštovana zastupnice, mislim da se u svemu slažemo. Poštujem, dapače, to je vrijednost, pomoć, plemenitost, ljubav, snagu koju damo za čovjeka i ja za vas i svi zajedno, jedni za druge u društvu, to je ta plemenitost. Ne smijemo dovoditi ni vjeroispovijed ni naciju ni bilo što drugo. Ja sam samo želio nabrojiti ono što me osobno, mene potaklo oko ovoga Zakona. Vjerujem i to što ste rekli, svi ovdje imamo zajedno nešto što nas potiče. Ti mladi ljudi, evo, pozivam vas na Jarun kod naših salezijanaca, predivnih mladih ljudi, sve zajedno, evo ja ću biti, onako, kao neki domaćin, ako možda ste i bili da vidite jednu mladost koja Božju ljubav prima i besplatno ju daje. Mislim da bi to našim kolegama nekim dobro došlo jer im fali Božje ljubavi. Hvala vam lijepo.

Aha, da, oprostite, dakle mislim složit ćemo se da je svaki doprinos pozitivnim ciljevima volonterstva treba i prepoznati i podržati i pohvaliti i tu ne bismo trebali uvoditi razlike ili neka isticanja, zato eto, ja ću odreagirati da se ističe da mladi u okviru crkvenih organizacija nemaju predrasuda. Pa zar samo ideji volonterstva je upravo to, da se nema predrasuda i da se pomaže ljudima bez obzira kojoj grupaciji po bilo kojim osnovama pripada. Mislim da je to zaista temelj volonterstva. I slažem se da mlade trebamo što više poticati na volonterstvo, u tome vam doista nedostaje među inim stvarima i građanski odgoj koji, bojim se, nećemo dobiti po Božjoj milosti, nego ipak našim nastojanjima u ovom Saboru da se građanski odgoj uvede u obavezno školsko obrazovanje. Hvala vam. hvala vam puno poštovana zastupnice. Možda se nismo razumjeli, evo, nisam, možda se ne razumijemo. Znači mladi ljudi koji su unutar crkvenih udruga, nisam rekao da oni, nego baš to volontiranje, volonterstvo i ta plemenitost, a ja sam samo nabrojao neke organizacije, udruge koje poznam, što mene potiče, što mi daje kao čovjeku jednu viziju, pogled. Slažem se, ja sam rekao što se tiče građanskog odgoja da me je potaklo zajednica na Jarunu gdje mladi ljudi daju primjer i obrazovnom sustavu gdje se može vidjeti na koji način se jedna mladost organizira iz koje izlazi ljubav, snaga i da se puno toga zna, uči i da sigurno, ali to jedno budućnost našeg obrazovanja koje nam mora dati, sigurno da u budućnosti, imat ćemo i to priliku vidjeti, ali svi zajedno sve zajednice u društvu moraju biti ti koji će sudjelovati u našem obrazovanju, ne samo neke, nego svi zajedno. Bez ikakvih predrasuda. Hvala vam lijepa. Slijedi pojedinačna rasprava poštovane zastupnice Nade Murganić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice, savjetnice ministra, cijenjene kolegice i kolege. Evo, htjela sam i ja možda dati jedan mali doprinos u raspravi vezano za ovaj Zakon, zakon koji svakako, vidi se iz ove rasprave, je naišao na sveopću podršku i on jedan doprinos u organiziranju i promicanju općenito volonterstva, organizirat će se bolje volonterski centri, vodit će se evidencije, došlo je do promjena i u sastavu Nacionalnog odbora odbora i mislim da u svakom slučaju je to jedan korak naprijed. Svakako da bi voljela i ja da su se na neki način uvažile sugestije, ali kao što je obrazloženje da se u ovom Zakonu to nije moguće da se na neki način volontiranje vrednuje kroz kroz različite načine, ali svakako kroz neki bodovi kod upisa na fakultet, kao što imamo, recimo kod nekih sportskih natjecanja ili nekih drugih zasluga mladih ljudi, ali vjerujem da ministar Fuchs je zaista dovoljno otvoren za mnoge promjene i da će znanost prilikom nekih izmjena to uvažiti. Ono što bih htjela reći, to je da svakako, mladi ljudi trebaju volontirati, da je to jedan od najjačih i odgojnih i obrazovnih instrumenata koji se dobiva van odgojnog sustava koji se dobiva i van obitelji, ali svakako da odgojni sustav i obitelj tu ima znatnog utjecaja, bez njihove potpore to nemoguće je i organizirati. Naravno da svi znamo da pomaganje, volontiranje čini nas sve skupa boljim ljudima i ono svakako, kod mladog čovjeka, može ga opredijeliti, oplemeniti, ali i opredijeliti za brojne buduće aktivnosti, pa i izbor zanimanja. Ono što sam govorila u replici, to je svakako i isticanje međugeneracijske solidarnosti, volontiranje značajno za mlade, isto kao i sport, volonteri kroz svoje grupe i grupacije se druže i na taj način svakako imaju kvalitetniji sadržaje i slobodnog vremena. Važna je ta međugeneracijska solidarnost, razmjene iskustava, mladi mogu pomoći u nabavkama, u igranju društvenih igara sa starijima, isto tako mogu davati starije osobe instrukcije ili neke, ajmo reći i banalne stvari, koje nam se tako čine, pričanje priča, događaja iz .../Govornik se ne razumije./... života starijih osoba i štošta svašta. Ono što bih htjela reći i naglasiti da institucije isto tako, treba poticati da one omoguće volonterima i sadržaje i prostore, da im osmisle rad, da im na koncu i zaduže osobe koje će sa njima raditi, koje će raditi edukacije, ali i na neki način kontrole, jasno, da se može i tu potkrasti odnosno dogoditi bilo kakvi oblici zloupotrebe i to moramo jako puno voditi računa i zbog mladih koji su tome, ranjiva skupina, ali i zbog starijih osoba, nekako te dvije grupacije, dobne skupine najviše ističemo. Ono što bih htjela reći da ih treba nagraditi, govorili smo o ovim bodovima, ali treba ih nagraditi da im se omogućuje edukacije, susreti, putovanja koja jesu nagrada, ali su isto tako, jedan oblik sticanja novih znanja, novih mogućnosti, razmjena iskustava sa onim sredinama, državama, gradovima, gdje se volontiranje odnosi. Ono što bih voljela, voljela bih da ovaj Zakon i ova rasprava ne ode u ideološke rasprave jer smo svjesni toga da je svaka ruka pomoći, svako otvoreno i dobro srce itekako dobrodošlo, da volontiranje nije niti obaveza niti privilegija nekih nego svih nas bez obzira na svjetonazorske, vjerske i političke i druge preferencije, odnosno opredjeljenja pa bih evo i u tom smislu i završila ovu svoju raspravu. Hvala vam lijepa. Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovana kolegice, referiram se na ono što ste govorili o promicanju volonterstva, s jedne strane treba poticati volontere da se uključe u volontiranje, tu je svakako i uloga i udruga koje se moraju promovirati i poticati volontere, medija, jedinice lokalne samouprave, ministarstava, itd. što se potpuno slažem je poticanje institucija da prihvaćaju volontere, da im omoguće rad i tu bih nadopunila ono što nisam stigla reći u prethodnoj replici kolegici, znači oni koji rade u institucijama moraju na neki način prepoznate poslove koje volonteri mogu obavljati, dakle da ne odustanu prerano zbog ovog čl. 11. Naravno da ima niz poslova koji mogu obavljati zaposlenici u ustanovama i vi ste kao bivša ministrica svjesni da nedostaje i djelatnika i u sustavu socijalne skrbi, zdravstvu, itd., ali ne odustati od onih poslova koje volonteri mogu odraditi. Pomoć u zdravstvenim ustanovama, pomoć obiteljima, u čekaonicama, sad smo imali primjere, evo i .../Upadica: Vrijeme./... podjela maski, itd. Znači treba educirati zaposlenike u institucijama. Hvala. Pa evo, ja imam iskustvo i kao ravnateljica institucija i radila sam u Crvenom križu, stvarno evo, mogu reći da imam tu, u tom svom dugogodišnjem stažu puno različitog iskustva. Slažem se, i zato sam potencirala da treba i stimulirati ustanove, institucije da prihvate volontere, jasno da je to u početku možda njima, ajmo reći, pod navodnike, dodatan posao jer ih treba organizirati, treba ih osmisliti, treba na neki način i unutar već zaposlenih napraviti dodatno sada reorganizaciju međutim, osim te fizičke potpore, odnosno pomoći, volonteri zaista donose i nešto što je pozitivno, jednu svježinu i jednu novost u ustanovama i institucijama i da to svakako treba poticati i upravo sam zbog toga i usmjerila malo ovu raspravu poučena nekim iskustvima. Slijedeća replika poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Murganić imate dugogodišnje iskustvo. Dakle, imate iskustvo vezano i uz temu volontiranja. Kod nas je ta tema i sad u raspravi vidite da zapravo svi afirmativno govorimo o tome i govorimo o tome da u nekakvoj slijedećoj ja bih rekla razini trebamo neke stvari poboljšati. Vi ste isto u svojoj raspravi spomenuli ono što smo i mi svi drugi da mladim ljudima koji se odluče za volontiranje bi se trebalo to kao što i sportašima kao što netko tko ima još uz svoju školu ide u neku drugu školu muzičku ili ne znam baletnu su to dodatni bodovi jer je na taj način jedan od elemenata poticanja. Ja se duboko nadam da ćete nekako utjecati i na ministra koji je zadužen za to da o tome vodi računa pa možda da to bude nekakav zajednički, zajednički poticaj za ministra znanosti i obrazovanja bez obzira s koje strane ove sabornice sjedimo da kroz slijedeću izmjenu zakona da vidimo to u tom zakonu jer bi to bilo zapravo …/Upadica: Vrijeme./… jedna dobra priča. **Murganić, Nada (HDZ)** Evo, hvala zastupnice mi smo i na našem Odboru za obitelj, mlade i sport upravo o tome govorili i to je jedan od zaključaka i preporuka ovog odbora, a sigurno će biti i potencirano u ovoj raspravi. Ja ću ponoviti na neki način evo čini mi se da ministar Fuchs je zaista otvoren za neke nove izazove. Pokazao se po meni odličan ministar sada i u ovoj Covid krizi, to smo ovaj i dosta isticali. Dakle, vjeruje on u sustav odgoja i obrazovanja i sigurno će i u tome dati svoj doprinos, a i mi ćemo se svi skupa potruditi. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovana zastupnica Maja Grba Bujević. Hvala. Kolegice Murganić spominjali smo danas i Crveni križ i vatrogastvo, crkvene institucije, branitelje, puno drugih institucija koje pružaju volonterske sate, ali ostalo mi je onako da kažem još da postoji Hrvatska gorska služba spašavanja. To su naši istinski volonteri kao i niz ovih drugih koje smo prije spominjali. To su ljudi koji dragovoljne svoje sate ulažu u edukaciju, a i pomoć nesebičnu po cijelom terenu pa god to treba, pa eto čisto da ovaj ne ostanemo nekorektni prema njima, evo ja vas molim onda i vaš komentar na HGSS. **Murganić, **Murganić, Nada (HDZ)** Pa HGSS ja mislim slobodno ću ovako paušalo dati neku svoju ocjenu je poznata i u svijetu. Mislim da i turisti koji često borave ovdje kod nas i upuste se u neke avanture ili se dogode neke nesreće se svi zajedno pa i oni najviše oslone na upravo te naše dečke iz HGSS-a koji čine čuda i koji su spasili brojne živote. I svakako da im trebamo dati zahvalu, podršku, je oni jesu volonteri ali za njihov volonterski rad svakako treba dobra dobra oprema, oni uz štošta izlažu svoje živote. Svakako trebaju imati i naš suport u svakom smislu. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovani zastupnik Ante Deur. Poštovani potpredsjedniče, poštovana zastupnice i Crveni križ ste bili dio toga kao ravnateljica i ministrica i puno ste proveli sa nemoćnim ljudima kojima je potrebna pomoć. sigurno da je to volontiranje, volonterstvo nešto što je poseban, da se tu svi zajedno tu slažemo. I ovaj zakon je jedan dobar, odličan iskorak baš u pokazivanju da već i sustav prepoznaje jako kvalitetno koliko je volonterstvo u našem društvu dobro i koliko je to bitno za mlade ljude i ovo što ste sve vi radili kroz vaš radni vijek, koliko prepoznatljivost ste vidjeli, koliko je to potrebno da to bude uistinu nešto na čemu će se graditi još bolje sutra. (HDZ)** Jasno da nas svi oni događaji sve što su nas usmjeravali, što su nas učili u mladosti opredjeljuje nas za cijeli život. Evo i kod izbora zanimanja svakako da je i to itekako značajno i važno i nije sasvim slučajno zašto se netko opredijelio za ovakva humanitarna zanimanja zanimanja koje mi na neki način zovemo pozivi gdje ima jako puno emocija i gdje su baš te emocije ta jedna pozitivna energija. Ja ću reći i srčanost i srdačnost itekako ovoga važna i potrebna. I poneki puta se činim da, čini mi se da je zaista teško i pronaći tu energiju. Spominjate moj rad u ustanovama socijalne skrbi. Vjerujte mi da sam zbog iskustva izuzetno cijenila one volontere koji su bili spremni umirućima držati ih za ruku, gladiti ih po obrazu i biti prisutni u njihovim trenucima. O to je jako teško i hvala i tim volonterima. Hvala potpredsjedniče. Kolegice Murganić danas živimo u postmodernom vremenu gdje se često voli reći da sve ima svoju cijenu, a da ništa nema vrijednost. Volonterstvo to upravo na neki način demantira jer potječe iz jednog altruizma, iz te jedne životne unutrašnje snage i poriva da doista želite učiniti nešto za opće dobro. Zato bi htjela čuti vaše promišljanje jer bilo je tu nekih rasprava koje idu u tom smjeru da bi na neki način volonterstvo trebalo biti drugačije vrednovano i da bi se onima koji volontiraju trebala dati prednost u nekim aktivnostima pri upisu na sveučilišta i slično. Ne bi li onda to ustvari dovelo u pitanje sam smisao volonterstva? Vi kad dolazite negdje kao osoba koja se želi zaposliti i u vašem CV-u ako stoji da ste volontirali zasigurno za vaše poslodavce će to imati određenu vrijednost. se volonterstvo premetne u to da vas se potiče na volonterstvo zato što ćete stjecat …/Upadica: Vrijeme./… neku korist ili bolji položaj onda to ubija duh volonterstva. Pa ja nekako imam osjećaj da bi trebalo nagraditi volontiranje, ako neka djevojka godinama volontira u centru za rehabilitaciju dakle sa osobama sa teškim invaliditetom ako u ustanovama koje sam sada spomenula to je ipak na neki način po meni preporuka da je, da one imaju sposobnost za upis odnosno za ta zanimanja, a koja se ne mogu vidjeti samo kroz ocjene niti kroz onaj uspjeh u školi koji vrednujemo sa opisno ili kao što sam rekla sa brojkom sa ocjenama. To je potvrda one zaista to mogu i hoće raditi jer na takvim poslovima osim znanja treba imati još i nešto više, a to je zaista ljubav, strpljenje i ono nešto u sebi što nosiš da pomažeš ljudima. Mislim da u nekim situacijama da. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća replika poštovane zastupnice Vučemilović. Hvala lijepa. Poštovana kolegice Murganić svi znamo da velika sportska natjecanja pa i ona manja, brojne manifestacije bez volontera ne bi bile moguće. U našim školama se od malih, pa čak i u vrtićima, u predškolskim ustanovama se djecu potiče da doniraju da da nekako se osvijesti kod njih ta potreba da treba pomagati drugima i mislim da smo mi na dobrom putu, to smo dokazali u Domovinskom ratu i u migrantskoj krizi, pa evo kada je bio i potres na Banovini što nam je svima još vrlo svježe. Stoga ne vidim uistinu i slažem se s vama ovo je rasprava koju uistinu ne treba voditi u ideološke vode, a isto tako ne vidim čemu bi trebalo uvoditi nekakav novi predmet, nekakav građanski odgoj koji bi se bavio između ostalog i time kad vidimo da je volonterstvo …/Upadica: Da, imamo brojnih primjera kako se njeguje to nesebično darivanje, nesebično pomaganje pa i u vrtićima najmanji su sada i skupljali i donosili i darivali, evo najsvježiji nam je nažalost primjer u, potres u Banovini gdje su zaista i maleni darivanjem igračaka i slatkiša i tu mogu reći bili bili dosta prisutni i to je sigurno sve nas ganulo i to je nešto što nam zaista daje nadu da bez obzira što živimo možda u jednom konzumerskom društvu gdje se gleda sve kroz materijalno vrednovanje da mi zaista

jednu grupu volontera koji ne samo da daju ljubav i šire ljubav nego su grupa ljudi koja je pokazala ne samo visoku dozu osobnog odricanja što svako volonterstvo nužno podrazumijeva nego i preuzimanja visokog stupanja rizika na sebe prilikom pomaganja i spašavanja drugih. A to govorim iz toga što ste u jednom trenu gospođo Murganić u svom govoru rekli da bismo trebali ovu raspravu čuvati od ideoloških prepucavanja. Smatram da doista takvih prepucavanja nije bilo u svakom slučaju ne potaknuto od strane oporbenih zastupnika. Mi smo se tijekom čitavog dana referirali na uvjete rada volontera u cjelini ne govoreći o kojim volonterima je riječ. Problem je nastao onog trena kada su se ponovno apostrofirale

i zastupnice Orešković, činjenica da vi to što je kolega i dio nas smo u svojoj raspravi istaknuli da zaista vjerske udruge, vjerske organizacije pa katolička crkva vjerojatno i druge crkve odnosno organizacije isto tako imaju ogroman doprinos u volontiranju, u solidarnosti, u pomaganju, pa to cijeli svijet zna i to cijeli svijet priznaje, pa u Hrvatskoj je to itekako prisutno. Pa Caritas vodi autonomne kuće žrtve nasilja, brinu o maloljetnoj i napuštenoj djeci i svagdje su prisutni. I problem je po meni u tome što ste vi vidjeli da smo mi na taj način započeli ideološku raspravu. Ne, mi smo samo dali na neki način značaj i onima koji daju veliki doprinos volontiranju. To je činjenica koju vi ne možete promijeniti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća je replika poštovanog zastupnika Pavića. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovana kolegice, pa upravo ja bi se nadovezao i na ovo, rekao da nema tu ideologije samo se s jedne strane respektira, na kraju krajeva i župe su i dio civilnog društva, mogu se prijaviti na sve natječaje koje postoje u ovoj državi ali kako i Babe imaju isto tako i vrijedne projekte poput toga zaštite ženskih prava tako ima i Caritas i mnoge druge. I treba svima dati značaj i kao civilno društvo itekako doprinose. Ali ono što sam vas htio pitati je slijedeće. Rekli ste da je potrebna isto tako osvještavanje institucija o važnosti volonterstva, ali ničega toga ne bi bilo bez sredstava. Velika su sredstva nam na raspolaganju u budućem razdoblju jer vi ko ministrica ste doprinijeli razvoju mnogih takvih programa i ja vam čestitam. Koliko je bitno da osiguramo jasna sredstva

značajna sredstva na raspolaganju različitim udrugama, organizacijama i pojedincima koji na bilo koji način se bave društvenim, pa i humanitarnom radom. U nekim slučajevima upravo oni nadilaze i poneki puta i svoje sposobnosti jer kompenziraju nedostatak koji je u ustanovama i institucijama odnosno koji je sa državne razine institucionalno riješen odnosno oni su na neki način ja kažem potpora. I da kada su bili natječaji, kada su se sklapali ugovori mi nismo i nitko to od nas ne gleda s koje su ideološkog odnosno političkog ili svjetonazorskog spektra te udruge, važno je da imaju dobar program. Slijedeća rasprava bit će poštovane zastupnice Dalije Orešković. Izvolite. Kolegice zastupnice i zastupnici, prvo ću se referirati na ovu malu debatu kroz replike. Dakle, ukratko kada bi netko trebao u par riječi opisati koji je osnovni problem RH onda bi rekao da je to tumačenje jednakosti. Postoje jednaki, ali u praksi pogotovo u primjeni prava neki su uvijek jednakiji od drugih. Pa se tako i tijekom današnje rasprave o volonterima kada je kompletna oporba zapravo pričala o okviru, o uvjetima, o poboljšanju statusa volontera kroz raspravu i dijalog vladajućih došlo do toga da kod respektiranja njihove uloge i doprinosa opet se neki malo više respektiraju od drugih. Moja reakcija je bila usmjerena tome da se to izjednači, da se bilo tko tko je žrtvovao svoje vrijeme, svoj trud, svoj rad, a kažem neki od njih se izlažu i osobnom riziku ne osjeti samim time kako mi raspravljamo o njima manje vrijednim. što se tiče samog zakona, evo prije svega doista želim odati priznanje svim volonterima, kako onima iz crkvenih udruga tako i onima iz civilnih. Doista su volonteri ti koji prvi pokazuju dobro srce u ekstremnim situacijama. Prvi reagiraju na vrijeme pokazujući sposobnost organizacije neusporedivo veću od onih koji imaju za to nadležna državna tijela i institucije. I činjenica da su upravo volonteri i volonterske udruge udruge pokazale zapravo da su nam institucije potkapacitirane, ne samo da reagiraju u trenutku krize nego su potkapacitirane da anticipiraju kakva će potreba biti na terenu ako kriza nastupi. I tragično je zapravo da mi iz iskustva i rada i doprinosa volonterskih udruga nismo naučili ništa što bismo zapravo u sustavu trebali mijenjati. A također mi je žao što iz iskustva rada udruga nismo uspjeli prepoznati što je najveći problem kroz sam ovaj zakon i kako ga pravilnije riješiti. Najvažniji među njima je način dodjeljivanja financijskih sredstava za rad udruga, bilo da se radi o projektima EU ili nacionalnim projektima. Evo i kolegica iz IDS-a je ukazivala da još uvijek vrijedi onaj sistem najbržeg prsta kao jedna netrivijalna i nepravilna metoda što zapravo predstavlja pljusku svemu onome što volonteri kroz svoj rad žele ostvariti i postići. No, u svakom slučaju ovaj zakon je jedno malo poboljšanje i mislim da postoji konsenzus u saboru da će se ovaj zakon usvojiti i prihvatiti s time da je unaprijed jasno dano do znanja da ćemo kroz praksu morati vidjeti što je još potrebno mijenjati i unaprijediti. Pa evo čisto kao jedna, jedna mala unaprijed dana kvaliteta ili poticaj daljnjim promišljanjima ukazat ću na dvije stvari. Prva je činjenica d mi kroz ovaj zakon de facto dajemo određeni značaj i priznaje volonterskim centrima. Praksa je pokazala da trenutno imao ako su mi podaci dobri 4 regionalna centra i 28 lokalnih. I ovo je ne znam koji već po redu zakon gdje mi zapravo vidimo da se u stvarnom životu, u praksi na terenu događa ono što mi kao Hrvatski sabor odbijamo provesti u praksi. A to je da logika i da priroda stvari, priroda organizacije o kojoj god temi da se radi upućuje da bi Hrvatska treba funkcionirati kao manji broj regija da li je to 4, da li je 5, 6 to možemo ostaviti za diskusiju, ali u svakom slučaju organiziranje Hrvatske kao regija i određenog broja lokalnih jedinica u svakom slučaju manji od 555. I to u svakom slučaju ostaje kao nešto što ovako na mala vrata, evo sad kroz Zakon o volonterima, prije toga smo imali zakon koji je definirao kako ćemo ispitivati turističke vodiče, sve više se ukazuje kao nužna potreba potreba od koje nećemo moći dugo bježati. A druga tema koju evo čisto otvaram za raspravu je pitanje jesu li nam potrebni svi oni posrednici između volontera i nadležnih državnih tijela. Kao nepotrebnog posrednika ocjenjujem Nacionalni odbor za razvoj volonterstva. Mislim da njegove ovlasti i nadležnosti možemo uklopiti u resorno ministarstvo ili na neki drugi način kako ne bi došlo do nepotrebnog dupliranja. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo nekoliko replika, prva je poštovane zastupnice Vučemilović. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Orešković, treba svim volonterima odati priznanje. To je činjenica oni daruju ono čega ustvari imamo najmanje, nismo toga svjesni kad smo mladi ali ove godine idu znači oni daruju svoje vrijeme, svoj rad, svoj trud. I činjenica je da razne institucije rade na promociji volontiranja i evo na Banovini su skoro svaki vikend iz koje vodi pater Ike Mandurić između ostalog i treba im odati priznanja. Ako ih se netko sjetio u raspravi ne vidim u tome ništa sporno. Ono što je meni sporno u cijeloj priči to je kontrola rada volonterskih centara. Ako odete na web stranicu Volonterskog centra Osijek vidjet ćete da se oni bave stvarima koje nemaju previše veze s volontiranjem, ali sa politikom i političkim angažiranjem ljudi itekako i to je ono što je po meni sporno. Razumijem na što želite ukazati. Kažem, nije sporno odati nekom priznanje, problem je ako time pošaljemo poruku da se netko valorizirao i cijeni više nego netko drugi. Mislim da ako već spominjemo civilne udruge na Baniji onda možemo spomenuti i ulogu kuhara koji su tamo danonoćno kuhali manje-više o svom vlastitom trošku. što se tiče kontrole rada volonterskih centara nemam ništa protiv da ona bude kvalitetnija i bolja, ali dopustite mi da, da kažem nešto što se mnogima neće zapravo svidjeti. Ajmo reć da bi za mene kontrola volonterskih centara bila sekundara, a primarna bi mi bila kontrola politike i političara koja još uvijek u Hrvatskoj ne postoji ma niti blizu na nekoj zadovoljavajućoj razini. Kad uspostavimo kontrolu

to nije najbrži prst, a dopustite da vam objasnim. Najbrži prst je kad se prijavite i ko prvi neovisno o kvaliteti dobije. Ovo su otvoreni natječaji gdje se po redoslijedu prijave ocjenjuje sa jako visokim standardom kvalitete gdje pola projekata otpada i nakon toga se natječaj ponovo otvori da se svi mogu prijaviti. Dakle, sredstava ima dovoljno, a ovaj model se primjenjuje jer smo pri kraju ugovornog razdoblja i ako idemo na zatvoren natječaj gdje se svim primaju i sve ocijene i tek ovaj nećemo iskoristit sredstva. Dakle, ovo je jedini način da iskoristimo sredstva, al su standardi kvaliteti postavljeni na 75-80 bodova i ovo još jedanput nije najbrži prst. Najbrži prst bi bio ko prvi dobije, to nije točno. Imate vrlo visoke razine kvalitete i često se natječaji ne iskoriste već se ponovno moraju otvarati kako bi se ova sredstva iskoristila. Djelomično ste kolega u pravu. Niti vrijeme moje replike, niti vrijeme mog izlaganja nije takvo da objasni svu problematiku koja proizlazi iz sustava dodjeljivanja financijskim sredstava, a skraćeno bi se to moglo prevesti „nije šija nego vrat“. Činjenica je da sredstva ne dobivaju uvijek najkvalitetniji i najpotrebitiji projekti nego oni koji su eto u redoslijedu prijava došli prije u poziciju da se oni kao takvi ocijene. Dakle, nemojte mi reći da samo zato što prijeti opasnost od neiskorištavanja financijskih sredstava nismo u mogućnosti osmisliti jedan kvalitetni i pravedniji model sustava prijavljivanja i ocjenjivanja. Dakle, nekako mi se čini da mi uvijek nađemo izgovor da postojeća prilično loša i nepravedna praksa ostane ista i takva kakva je. Dovoljno je bilo vremena da procedure prilagodimo Hvala lijepa. Sada će repliku imat poštovani zastupnik Željko Pavić. **Pavić, Željko (SDP)** Poštovana zastupnice, evo jedan dio ste mi objasnili sada kad ste govorili g. Paviću Paviću Marku jer je moje pitanje isto išlo u vezi financiranja volonterskih udruga. Naime, nije mi bilo jasno da li je problem, smatrate li da je problem u tome što se novac dobiva preko natječaja ili je problem u tome kako se ti natječaji provode? To je bilo pitanje. Znači, ako sam dobro shvatio vi smatrate da je problem u tome kako se natječaji provode i kriteriji na temelju kojih zapravo netko dobiva taj novac. I slažem se, samo kako bismo mogli dati drugačije novac? To je pitanje. Da li kroz program rada pojedinih centara, ne znam da li je to provedivo i dal to možemo uopće napravit? Dal se to može definirati? Poštovana zastupnica Orešković. Jasno definirani natječaji podrazumijevaju i proceduru i postupak vrednovanja. Dakle, problem je u tome kako mi te natječaje provodimo i implementiramo u praksi. Kao što je g. Pavić uspio prezentirati, dakle dolazi do kombinacije redoslijeda podnesenih prijava i onoga tko se vrednuje u okviru onih čije su prijave pristigle među prvima, pa se tako na temelju određenih kriterija odobravaju određeni projekti. Međutim, sustav vrednovanja i dodjele bodova nije takav da uvijek najkvalitetniji i najbolji projekt. Kako se to može napraviti? Na čitav niz načina i zato sam istaknula da kao jedno od tijela koje smatram smatram suvišnim je ovaj Nacionalni odbor, a malo onih tijela koji… **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sad idemo na završna izlaganja i u ime Kluba zeleno-lijevog bloka govorit će poštovana zastupnica Urša Raukar Gamulin, izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče sabora, poštovana državna tajnice, da se vratimo prijedlogu izmjena zakona, suradnice, poštovani kolegice i kolege. Otpočetka ove rasprave svi smo zajednički govorili o vrijednostima volontiranja, o dobrobiti za cijelu našu zajednicu i onda se u jednom momentu krenulo sa isticanjima. Mislim da bi bilo dobro i i potrebno da se vratimo naprosto zaključku da je svaki vid volontiranja, znači svaki vid pomoći zajednici od bilo koje strane dolazio koji doprinosi pozitivnim ciljevima dobro došao i da treba biti vrednovan. Iskoristila bi ovu završnu riječ da malo ipak raščistimo situaciju oko čl. 22. iz ovih prijedloga izmjena. Dakle, govorim ponovno, dopustite, o dakle omjeru snaga da tako kažem u odboru, Nacionalnom odboru za razvoj volonterstva citirat ću prijedlog. Znači odbor ima 21 člana, a svaki član ima zamjenika, to smatramo dobrim da postoji zamjenik kako bi odbor uvijek mogao funkcionirati. Međutim, idemo da pobrojimo ko čini taj odbor. Znači čini predstavnik nadležnog tijela, to imamo tih raznih tijela, ureda i udruga državne uprave 10 predstavnika imamo 8 predstavnika organizatora volontiranja ili organizacija civilnog društva koja se bave razvojem volonterstva i imamo 3 nezavisna stručnjaka koja se bave volonterstvom i civilnom društvo na prijedlog jedinica lokalne i područne regionalne samouprave, znači ponovno i opet na prijedlog javne uprave. I prema tome, brojke su dosta jasne, 8 predstavnika organizacija civilnog društva nasuprot ipak moramo se složiti 13 predstavnika javnog, javne uprave. Smatramo budući da da se rad Nacionalnog odbora izravno tiče upravo svih organizacija civilnog društva volontera i njihovog rada da je ipak bolja dosadašnja odredba u kojoj je omjer snaga ipak malo malo ravnomjerniji, gdje bilo 6 stručnjaka, 3-oje je birala organizacija civilnog društva, a 3-oje mjesna samouprava, sada je 3-oje tih koje biraju, organizacije civilnog društva su naprosto ukinute. Prema tome, taj omjer 8:13 u korist javne uprave ne smatramo naprosto dobrim za daljnje funkcioniranje tog odbora jer se dosadašnji sastav pokazao dosada u praksi kao dobar model zato bismo podržali naprosto brisanje tog, tog članka. I na kraju, svakako bih podržala i naravno mi se za to uvijek zalažemo u našem klubu, a to je uvođenje građanskog odgoja kao poticaja volonterstvu i volonterskom radu jer upravo odgojem mladih na svim razinama, od najranije dobi, u tom smjeru dobit ćemo i solidarniju solidarniju i bolju zajednicu u državi. Dakle, Klub zeleno-lijevog bloka će predati svoje amandmane, dat će podršku ovim izmjenama i nadamo se da će nove izmjene u odnosu na, na odjeke iz, konkretnog rada biti isto tako ubrzo na dnevnom redu ovog sabora i koristim priliku još jednom nikada dovoljno zahvale svim volonterima i volonterkama na njihovom nesebičnom doprinosu boljem društvu. Hvala. Slijedeći Klub zastupnika, završno će govoriti, bit će onaj HDZ-a i završno će govorit poštovana zastupnica Maja Grba Bujević, izvolite. Hvala g. potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Protekla 3 sata govorili smo o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu. Moram priznati da nisam razočarana raspravom, drago mi je da smo čuli neke stvari koje eto možemo još unaprijediti u nekim drugim izmjenama i dopunama zakona. Ono što je najvažnije iz ovoga da će zapravo ovim izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu će se olakšati rad tih volontera o kojima smo danas pričali i cijelog tog sustava volonterstva kako bi zapravo oni mogli dobiti priliku da svojom ljubavi i svojom željom da pomognu zajednici, budu zaista prepoznati i vrednovani. A samo zajednički i timski, kako to rade obično volonteri može se pomagati u zajednici i to treba cijeniti, a sve ovo što smo danas čuli kroz amandmane i prijedloge koje ima, ja sam sigurna da će ministarstvo i uvažena državna tajnica Pletikosa razmotriti, pogledati i vidjeti ako je nešto od toga za, za, zaista dobrobit volontera da će onda se takvo nešto moći i prihvatiti. Da ne dužim, u 3 sata sve smo si rekli, Klub HDZ-a podržati će ovaj zakon, izmjene i dopune zakona iz tog razloga jer je to svakako unaprjeđenje u odnosu na postojeći, a i neki su koraci napravljeni kojim putem bi zapravo u principu trebalo ići. Eto, hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovat kad se steknu uvjeti. Kako je prošlo 3 sata mi ćemo sad napravit jednu kratku stanku od 10 minuta, vidimo se u 12 i 40 na slijedećoj točkici. STANKA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

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i evo